in podedovali smo marsikaj, kar se v 30 letih ni uredilo in bo treba urejati še v naslednjih letih. Vsega se ne da urediti hipno. Naša država je bolna, zbolela je že dalj časa nazaj, imunski sistem je odpovedal, zato ker pač imamo takšno zaprocesirano ureditev, na katero velikokrat opozarjam, poleg tega se pa ves čas dogajajo sabotaže, izsiljevanja, sejanje strahu in panike samo zato, da bi se nekdo ponovno dokopal do oblasti. V tem času, kar deluje ta vlada, če izpostavim tri temeljne točke, za katere se mi zdi, da smo jih naredili. Končanje izrednih razmer,

pa so razmere stabilne, imamo stabilno oskrbo z energijo in hrano po cenah, ki so nižje od sosednjih držav, in različne oblike pomoči ljudem in gospodarstvu smo naredili bolj ciljne in transparentne. Če grem na temo interpelacije. Še poleg tega, pri muzeju, recimo, nikoli ni omenjen Rudolf Maister, borec za severno mejo, osamosvojitev je omenjena samo z vidika nekaterih, niti NOB in druga zgodovinska dejstva niso omenjeni. Potrebujemo reformo miselnosti, ki pa je ob takih nastopih, ki smo jim priča, in s strani tistih, ki delajo popolnoma drugače, kot tu notri pridigajo, očitno še hitro ne Poleg vseh možnih reform, ki jih je treba izvesti na veliko različnih področjih, bi omenil plačno reformo, ki mogoče danes ni bila posebej izpostavljena in tudi del tega tudi del tega urejanja je žal verjetno potem končal v inflaciji, dvig plač – inflacija. To je za moje pojme itak skregana logika, da se inflacija poviša z dvigom plač. Verjetno bi bilo treba v prihodnje tudi te svetovne standarde, GDP, inflacija in podobno, osmisliti na neke druge osnove. Dvig plač tistim, ki so bili leta zapostavljeni – skušamo plačni sistem. Plačni sistem ima polno nesorazmerij in plačni razredi ne odražajo tega, kar dobi nekdo izplačano. Imamo ljudi, ki dobijo trikratno plačo premierja v tej državi, v javnem sektorju po štirikratno, petkratno plačo poslanca in še štrajkajo in grozijo s štrajki, v različnih sektorjih. pogledati sektorsko in te stvari naslavljamo. Ministrica za javno upravo vsak teden sestankuje v duhu socialnega dialoga z različnimi skupinami in skušamo osmisliti Pa če smo že pri inflaciji, moram še omeniti, da je statistika ena čudna reč, vsak si jo lahko razlaga po svoje, je pa dejstvo, da je inflacija v tem času, merjena s harmoniziranim indeksom cen stroškov življenjskih potrebščin, v EU višja kot v Sloveniji, ker je v EU 9,9, v Sloveniji 9,4, ampak to verjetno nekaterih ne zanima. Želim si, da te reforme smiselno pripeljemo do konca, da se jim da čas in da tudi tisti, ki ste v opoziciji, prispevate tvorno k temu, da bomo imeli dobre rešitve, ki bodo držale nekaj časa, ne pa, da bomo imeli reforme vsako leto znova. Ta interpelacija je pa itak nesmiselna že v vsebinskem vidiku, poleg tega pa tudi zato, ker je že bivši ustavni sodnik rekel, da če nimaš v interpelaciji alternativnega programa ali celo neke možnosti zamenjave vlade, ponuditi nekaj drugega in dobiti glasovanje, je interpelacija vlade nesmiselna in zato je tudi ne bom podprl.

Hvala za besedo. Kaj zares potrebujemo ljudje od Vlade? Da upravlja z državo kot dober gospodar, da skrbi za dobrobit svojih prebivalcev, da se odziva na izredne razmere, kadar je to potrebno in na način, ki izkazuje zaupanje v ljudi in je spoštljiva do ljudi, ne da grozi in straši samo zato, ker ima to moč. To smo doživeli s prejšnjo vlado. Da skrbi za spoštovanje človekovih pravic, da skrbi za ravnovesje v družbi in ustvarja razmere, da lahko vsi napredujemo, da skrbi za našo skupno varnost, da s svojimi dejanji spodbuja sodelovanje in razumevanje med ljudmi, ne delitve, da zna slišati svoje prebivalce in jih vključuje v procese oblikovanja politik. Aktualna vlada ne zapravlja našega skupnega denarja za deljenje bombonov in bombonier za kupovanje glasov volivcev. Ne izkorišča razmer, ki so vse prej kot idealne za kovanje dobičkov svojih podpornikov, kot je to v polni meri počela prejšnja vlada. Samo spomnimo se milijonskih nakupov, ki sedaj ležijo, nikoli uporabljeni, v skladiščih, in so nam govorili, da rešujejo naša življenja. Niso jih. Aktualna vlada odgovorno in transparentno usmerja naša skupna sredstva tja, kjer je to trenutno najpomembnejše. Pomoč najranljivejšim – končno smo tudi znatno dvignili minimalno plačo, za kar smo se dolga leta borili. Ne pozabljamo na upokojence. Marsikoga od njih slišim, da tako visokih dvigov že dolgo ni bilo. Ja, ni jih bilo v 10 letih. Reševanje zaostankov v zdravstvu, pomoč gospodarstvu ob povečanju cen energentov, programi, ki vzbujajo dialog in sodelovanje. Vlada spoštuje človekove pravice in končno smo potrdili Družinski zakonik, s katerim smo odpravili protiustavnost na področju človekovih pravic. Veliko dejanje spoštovanja do vseh ljudi, ne glede na naše različnosti, in to je ključ do razumevanja in predvsem do zaupanja v našo skupno prihodnost. Ta vlada ve, da varnost ni represija, ki jo je nad miroljubnimi ljudmi zganjala prejšnja vlada, da varnost ne pomenijo ograje na meji, zato jih odstranjuje. Varnost je zaupanje, je skrb za najranljivejše, tudi skrb za starejše, ker je to skrb za našo skupno prihodnost. Varnost je vključevanje, ne izključevanje. Varnost pomeni tudi ustrezna integracijska strategija vključevanja tujcev, ker se tako ustvarja družba razumevanja in ki jo vlada že pripravlja ob pomoči vseh ključnih deležnikov. Varnost je zaupanje v pošteno delo Vlade in institucije pravne države in to zaupanje je še vedno zelo visoko in bistveno višje, kot je bilo v času prejšnje vlade. Vlada ne straši, pač pa ukrepa sistemsko. Imamo pa zato stranko, ki je vodila prejšnjo vlado, ki nadaljuje s strašenjem tudi v vlogi opozicije. Mimogrede, ne zapiramo upravnih enot. Tudi to je sejanje strahu s strani strank opozicije. Vsi ukrepi, ki jih je sprejela Vlada, gredo v smeri zavez, ki smo jih dali na volitvah, je pa seveda potreben čas in odprt dialog. Zaupanje in spoštovanje je ključno. Pod prejšnjo vlado smo videli, kako izgleda, ko tega absolutno ni. Aktualna vlada ne straši, ne grozi, ne zganja represije, ljudje z optimizmom gledajo na prihodnost države. Mimogrede, to so zadnje raziskave Mediane, več kot polovica vprašanih meni tako. Raziskave kažejo tudi, da ima vlada po skoraj letu dni še vedno izjemno podporo in da je seveda tudi take rezultate možno predstaviti drugače, ampak to so dejstva vlada zna vključevati in slišati svoje prebivalce in voditi dialog. Po dveh letih prejšnje vlade, ko je socialni dialog povsem zamrl, je ta vlada dialog spet obudila v polni meri. Na vseh najpomembnejših projektih Vlade teče dialog s socialnimi partnerji. Zakaj je zamrl v času prejšnje vlade? Ker smo pravzaprav živeli v času avtoritarnega vladanja, brez dogovarjanja, vladanje z odloki, brez upoštevanja glasu ljudi. Smo pa bili deležni zelo veliko zaničevanja. Socialni dialog ni nekaj, kar proces sprejemanja zakonodaje olajša, niti slučajno, je pa nujen za demokratični proces. Aktualna vlada spoštuje socialni dialog in s tem kaže tudi spoštovanje do ljudi. Prav tako Vlada končno sistematično vzpostavlja partnerstvo z nevladnimi organizacijami, ki naše kolege iz opozicije oziroma stranko SDS tako zelo, zelo motijo. Kar naprej ponavljajo mantro, kako brez koristi so te organizacije in jih poskušajo kriminalizirati. Naj vam povem, da je ravno obratno – brez dobro delujočih organizacij civilne družbe bi bila naša družba bistveno siromašnejša, bilo bi bistveno več stisk, bilo bi tudi bistveno več kršenja človekovih pravic, manj sodelovanja in bistveno manj solidarnosti. Prostor sodelovanja s civilno družbo, ki se je v prejšnji vladi intenzivno krčil, se zdaj spet širi. Predstavniki organizirane civilne družbe so povabljeni, da povedo, kaj si mislijo o vladnih načrtih in na ta način, čeprav je mnogo težji, kot je vladanje z odloki, se širi demokracija in le na ta način bomo prišli do dobrih rešitev za ljudi. Pripravljene so tudi smernice sodelovanja z nevladnimi organizacijami, kar je pravzaprav potrebno za kontinuirano sodelovanje in vzpostavitev strukturiranega partnerstva z NVO, česar v Sloveniji še nismo imeli zares vzpostavljeno. Vlada spoštuje delo nevladnih organizacij, razume, da je za skupno dobrobit ljudi izjemno pomembno delovanje teh organizacij, ki največkrat intervenirajo tam, kjer je to za ljudi nujno, in takrat, ko vladne institucije ne ukrepajo dovolj hitro ali sploh ne ukrepajo. Vlada ne ustvarja izrednih razmer, pač pa skrbi, da do njih ne bo prišlo. To je ravno nasprotno, kot je počela prejšnja vlada, ko je izredne razmere ustvarjala dodatno kar sama. Tudi to, kar so Vladi danes očitali predstavniki opozicije, namreč nadzor nad mejami v Evropi, je pač odziv na razmere v svetu in Evropi, s tem se soočamo vsi Evropejci. Ta vlada ne zaničuje, predsednik Vlade ne objavlja zaničevalnih pisarij na Twitterju, ne straši, ne ponižuje, ne grozi, ministri do ljudi niso zaničljivi, delo Vlade je usmerjeno zgolj v rešitve, zaradi katerih bomo v Sloveniji vsi živeli boljše. In kazalniki, ki nam jih je predstavil predsednik Vlade, so dovolj zgovorni. Do sedaj sprejeti ukrepi Vlade nas vodijo v pravo smer. V iskanje rešitev je vključeno zelo veliko ljudi. Ta proces je naporen in res vse prej kot enostaven, je pa to najboljši način, ki zagotavlja, da bo glas ljudi upoštevan, premišljen in da bo potem končna rešitev sinteza vseh vključenih mnenj in bo lahko samo na ta način najboljša.

Vsebina vložene interpelacije je predvsem skupek frustracij in užaljenosti. Mogoče se mi gibljemo v napačnih krogih, ampak mojih vrstnikov, ki si zdaj ustvarjajo družine, gradijo hiše, so na višku poslovnih karier, predvsem pa plačujejo davke, tematika strokovno vprašljivega muzeja in urada za iskanje rude in izgubo časa, ki sta danes srž problema, sploh ne zanima. Vseeno jim je in večkrat rečejo, ah, vzeli so jim igračo, zdaj pa skačejo in užaljeno cepetajo. Ampak prav to so generacije, ki jih moramo postaviti v ospredje, tudi sami ste jih v svojih kampanjah, ker jih zanima predvsem to, kakšna bo njihova prihodnost in prihodnost njihovih otrok. Želijo si živeti v mirni in spoštljivi družbi, to jih zares zanima. Kar pa imamo danes pred sabo v Državnem zboru, je samo nadaljevanje resničnostnega šova, ki smo ga vajeni iz slabe kreativne produkcije medijskih hiš, ki delujejo pod centralnim komitejem SDS. Generacije se spreminjajo, njihove vrednote se spreminjajo. Nacionalno pomembni projekti pač niso za vse enaki, sploh pa ne za vse ključnega pomena. Upam si trditi, da se samo pri športnih uspehih resnično vsi poenotimo in jih vzamemo za svoje. Takrat smo res ponosni, da smo združeni pod enakimi barvami. Spomnim se časov prejšnje vlade, ko so razne koprive in podobni množično zlorabljali digitalni emodži s slovensko zastavo. Ko sem pregledoval tvite oziroma zapise na socialnih omrežjih, sem tiste, ki so imeli v zapisu simbol slovenske zastave, kar avtomatično preskočil. To je bila ugrabitev pomembnega simbola, saj ste pod našimi skupnimi barvami stalno izražali sovraštvo, poniževanje, posmehovanje, polivali ste greznico po čisto vsakomur, ki je bil kritičen. Slovenijo ste odmaknili od konceptov demokratične družbe in prijazne države. V interpelaciji je moč zaznati besedni zvezi – napačni koraki in vrnitev v prejšnji režim. Točno tako je javnost menila, da je delala prejšnja vlada s serijo napačnih odločitev pri vodenju in obvladovanju pandemije in serijo političnih podreditev institucij te države. Pomembno je, da ne pozabimo, pisalo se je leto 2020. Takrat prvič nismo smeli v sosednjo občino, imeli smo policijsko uro. Uničen je bil sistem financiranja Slovenske tiskovne agencije samo zato, ker so opravili svoje delo po profesionalnih standardih in ne standardih cenenega in amaterskega konglomerata tako imenovanih medijev iz kroga zdajšnje opozicije. Načrtno hromenje neodvisne agencije do te stopnje, da bi se enostavno zadušila v lastnih stroških, je natanko to, kar bi storil prejšnji režim,

Ne pozabimo, kako ste in kako še na vseh socialnih omrežjih napadate novinarje, jih zmerjate, ponižujete. Gremo dalje, da ne pozabimo, v enem samem letu ste porušili zaupanje v državo. Posegli ste v avtonomijo sodne veje oblasti, oklestili vladavino prava, svobodo medijev in pri vsem tem vam je asistiral madžarski sosed. Našo državo ste vpletli v mednarodne škandale, jo postavljali ob bok liberalnim državam, prodajali državno srebrnino in nas zadolžili, da smo lahko s tem plačevali serviete z elastiko, astronomske kovidne dodatke za tiste, ki sploh niso bili v prvih kovidnih linijah, hitre teste sumljivega porekla, nabavljali sporne ventilatorje, vse to samo za izbrance, in to vaše izbrance. Vaše pojmovanje demokracije sta bila vodni top in nekritično zaplinjanje ljubljanskih ulic ter naključnih mimoidočih. Demokratični dialog je bil za vas enosmerna ulica, socialni dialog pa za vas sploh ni obstajal. Kovidni ukrepi niso bili ukrepi zoper pandemijo, ampak ukrepi za discipliniranje ljudstva, ki vam ni bilo všeč. Zoper lastne napake ste celo uvedli preiskovalno komisijo za preiskovanje nakupa zaščitne opreme. Tudi to poznamo iz nekih preživetih časov, kadija tuži, kadija sudi, tako se je reklo. Zapravili ste politično stabilnost, integriteto politikov in nosilcev javnih funkcij. Zapravili ste zaupanje v demokratične institucije. Zdaj, ko lahko te spet dihajo, pa se spravljate na celo Vlado, ker je po strokovnih kriterijih en muzej, ker pač ni imel dovolj velike zbirke, postavila pod okrilje drugega in ji zraven očitate še, da je ukinila nek urad, ki je od sebe spravil zgolj objave na družabnih medijih, kakšen je naravni prirast v določeni občini, to, kar že dela Statistični urad in to dela veliko bolje, poglobljeno in strokovno. Umik muzeja s pomanjkljivo in vprašljivo muzejsko zbirko pod okrilje muzeja z zbirko po strokovnih merilih in ukinitev urada za objavljanje preprostih slik sta greha te vlade. Resno? Pred skoraj natanko enim letom, 24. aprila 2022, so državljani povedali svoje za naslednja štiri leta in potem poslali jasno sporočilo še trikrat na referendumih konec novembra. Želijo si demokracijo, ne avtoritarne vladavine. Slovenija je bila jasna in odločna, ne želi si več prejšnjega režima, vašega režima, spoštovani predlagatelji interpelacije. Danes nas je tukaj 41, največ v zgodovini ene stranke v demokratični Sloveniji. Poglejte si nas še enkrat. Večinoma smo prvič sedli v poslanske klopi. To smo ljudje, ki spoštujemo državljanke in državljane, demokracijo, zakone in vladavino prava. Muzej slovenske zgodovine je samo ena izmed mnogih vab, v katere se je ujela trenutna koalicija. Od prvega dne nastavljate takšne vabe, če bi jih zdaj naštel, bi trajalo predolgo, ampak to je vaš načrt. Ker spoštujemo zakone in red, nanje odgovorimo, se pripravimo, počakamo, naj svoje povedo tudi državljanke in državljani, in ker smo spoštljivi do demokratičnih postopkov, nam seveda lahko očitate, da delamo počasi. Že tako se skoraj ničesar ne da storiti čez noč in tudi ne bi bilo prav, da bi tako delali, nekako tako, kot ste vi to počeli z neustavnimi odloki. A s temi manevri, ki pogrevajo preteklost, še dodatno jemljete čas in energijo vsem nam, državljanke in državljane pa oddaljujete od tega, da bodo imeli kak problem z javnimi storitvami manj, ker se moramo ukvarjati z nekim uradom za premetavanje slik in nekim muzejem brez prave zbirke. Ne, ta vlada in ta koalicija nič manj ne spoštujeta države, če se namesto s preteklostjo želimo ukvarjati s prihodnostjo. Če želimo dati besedo nazaj stroki namesto oportunistom in če želimo prekiniti s prakso, da lahko to, kar je državotvorno, patriotsko, razlagajo izključno samo poklicani izbranci iz časov,

Najlepša hvala za besedo. Pozdravljeni vsi člani Vlade, kolegice in kolegi, slovenska javnost! Zavedam se, da sem v tem trenutku političarka, vendar bi rada govorila kot veterinarka, kot nekdo, ki je bil 15 let zaposlen na Ministrstvu za kmetijstvo, delal z različnimi ministri in mislim, da smo ministri in tudi sama delali dobro. Torej, govorila bom o slovenskem kmetijstvu. Rada bi naštela nekaj primerov, ki so po nepotrebnem vnašali nemir med slovenske kmete, izgleda do te mere, da so se odločili tudi za proteste. Spomnila bom na junij leta 2022, to se pravi lani, ko je gospod minister, prvi minister, to se pravi predsednik Vlade, napovedal, da bo odkupil vso v Sloveniji pridelano pšenico. Tega se boste spomnili, velik nemir je bil med peki in tako naprej. Na koncu je bil objavljen razpis, na njega se je prijavila ena ponudba in še ta je bila nepopolna, torej od tega nič. Veliko vetra, nobenega rezultata, in to govorimo o pšenici oziroma o našem vsakdanjem kruhu. Drugič, škoda po suši. Spomnili se boste, to je bilo avgusta, gospod prvi minister, spremljala ga je gospa ministrica za kmetijstvo, mislim, da je bilo v Prekmurju, je napovedal, da bo lanska, torej takrat je rekel, letošnja škoda po suši bo izplačana letos. Ljudje so prisluhnili, tisti, ki se malo spoznamo na to, smo zastrigli z ušesi, namreč že zaradi zakonov, ki veljajo v tej državi, je to v istem letu nemogoče, ampak ljudje so pričakovali od njega, ki je tako močno zmagal na volitvah, tudi to obljubo. Kje smo danes? Škoda je popisana, škode se še ne izplačuje, škode je zelo veliko, mislim, da je je kar 148 milijonov, izplačane naj bi bilo 11 milijonov. Torej, se čudimo, da so kmetje izgubili zaupanje v Vlado? O popisu cen ne bi govorila, ker je bilo danes o tem že nekaj rečenega, bom pa rekla tako, kot mi je rekla ena kolegica: »Ja, košarica naj bi se pocenila, ampak za vraga, kadar jaz grem v trgovino, je vsakokrat moja košarica, to se pravi tista, za katero se ona odloča kot potrošnica, dražja.« Vemo, da Statistični urad govori o skoraj 20-odstotni podražitvi cen hrane. To vpliva na našo inflacijo in to je dejstvo. Torej, ljudje jedo tisto, kar mislijo, da je prav, da jejo, ne izključno košarice, torej so te navedbe predsednika Vlade nekoliko zavajajoče Če gremo naprej po kmetijstvu in po zavajanju javnosti. Spomnite se, da je bilo predvčerajšnjim objavljeno nekaj glede odstrela medvedov. Vsi vemo, kaj v tem trenutku zveri povzročajo ljudem, ne samo kmetom, ampak vsem, ki živijo na podeželju. Ljudi je strah. Minister, pristojen za zveri, se je pravilno odločil in izdal odločbo o odstrelu medvedov, nakar ga je prvi minister pozval, naj še enkrat premisli, ali je stroka ravnala prav, kajti jaz sem prepričana, da se je minister odločil na osnovi stroke. Spet smo zastrigli z ušesi. Danes slišim, da bo ostal odstrel veljaven, ampak jutri je nov dan in lahko je na vrsti novo presenečenje. In zdaj še nekaj o Zakonu o zaščiti živali. Ponovno, ne pozabite, govorim kot veterinarka, ki je ena od avtoric prejšnjih zakonov, ki niso popolni. Zakon o zaščiti živali je absolutno treba popraviti. Tudi sama sem se trudila in sodelovala s kolegicami, ki so zakon pripravile, da bi zakon pripravila stroka, politika naj ji da usmeritve. Glejte, potem so zakon vložile poslanke, ob tem, da sem javno povedala in se še enkrat sprašujem, in varstvo rastlin dela 214 veterinarjev, da niso tega zakona pogledali in svetovali, kje je napisan tako, da ga bo težko, da ne rečem nemogoče, izvajati. Zakon bo res treba popraviti. Kar je pa najhujše, Zakon o zaščiti živali na eni strani ne naslavlja v tem trenutku edine prave težave, to so prepolna zavetišča. Mi lahko napišemo še tako dober zakon, še toliko veterinarjev na novo zaposlimo, če zavetišč ne bomo izpraznili, ne bodo imeli kam dovažati novih živali. Torej, resno se bo treba usesti s stroko. Da je to opozorilo resno, držim pred sabo na šestih straneh napisan odziv veterinarske stroke na spremembo Zakona o zaščiti živali, ki istočasno seveda ponuja roko za pomoč. Pod teh šest strani ni podpisan kdorkoli, najbrž pa se boste vsi strinjali, da niso podpisani V imenu Veterinarske fakultete je podpisana njena dekanja prof. Breda Jakovac Strajn in v imenu Veterinarske zbornice Slovenije predsednik prof. dr. Ožbalt Podpečan. Upam, in s tem bom končala ta svoj nastop, da bomo zmogli toliko modrosti, da bomo skupaj s stroko napisali zakon, ki bo dejansko pomenil pomenil zaščito živali, istočasno pa ne bo razburil na eni strani stroke in na drugi strani kmetov, ki so sami rekli, da je bil zakon kaplja čez rob, da ponovno gredo na ulice. To ni dobro. Za zaključek. Vse, kar sem vam naštela, lahko bi vam še veliko stvari, ko sem ministrici konkretno predlagala, kaj naj naredi, morda samo še to. Vsi se boste spomnili Marinbluja in črvičkov, ti ne sodijo v hrano. Edina inšpekcija, ki je imela takoj možnost v skladu z zakonom zapreti Marinblu, je bila veterinarska inšpekcija. Je to naredila? Ni. Sprašujem se, zakaj, in sprašujem se, kolikokrat bomo še naleteli na črvičke, da bo ta inšpekcija odreagirala. Jaz jim po tistem ne zaupam več. Za konec, ne igrajmo se s kmetijstvom kmetijstvom in s hrano. Preveč je pomembna. Če smo zdravi, se najmanj trikrat ali pa petkrat na dan srečamo s plodovi dela slovenskega kmeta. Spoštujmo ga. Hvala lepa. Spoštujmo tudi Poslovnik in spoštujmo tudi resnico. Pa spoštujmo dejstvo, da zakona ni vložila Vlada, ampak so to naredile koalicijske stranke, kar sem danes že obrazložila. In v tem trenutku sicer tudi sama kot predsedujoča nimam pravice govoriti v tem kontekstu, ampak bom, zato ker mislim, da

ni bilo primerno izpostaviti, ker ni v sami vsebini interpelacije. Boste imeli pa več kot dovolj priložnosti, ker je vložen v redni postopek. Vse to govorim, ker je pomembno govoriti resnico. Ministrica, izvolite. Spoštovana predsedujoča, hvala za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Odgovorila bi na nekaj vprašanj oziroma na to, kar je bilo izpostavljeno, in sicer prvi je bil dejansko odkup pšenice. Mislim, da tukaj Vlada ni imela napačnih misli ali karkoli, dejansko se je Vlada v tisti situaciji in v tistem trenutku, ko je vladala na terenu kriza, ko smo vedeli, da je dejansko vojna z Ukrajino lahko problem za oskrbo s pšenico in je zato Vlada takrat šla v odkup

in dejansko nihče drugi ne more odkupiti pšenice kot blagovne rezerve po postopku javnega naročila. Tako javno naročilo je bilo tudi objavljeno za količino, kot je bila povedana, za 40 tisoč ton. Vendar pšenice pač slovenski proizvajalci takrat niso dali v odkup in je bila pšenica prodana mlinarjem, kar pa mislim, da je tudi prav. Zalog pšenice je v Sloveniji zaenkrat še dovolj in jih imamo dejansko za to dovolj.

Problem, ki pa je nastal, je pa bil v tem, da je državna komisija, ki ocenjuje škodo, ugotovila, da pri treh pridelkih, to je pri pridelku hmelja, pri pridelku sadja in pri pridelku vina, torej grozdja, dejansko prijavljena škoda ne odraža pravilnih ocen in zaradi tega je šla dejansko komisija v ponovno oceno škode. Ta ponovna ocena škode za te tri proizvode je bila končana v mesecu januarju in na podlagi te ocene je tudi državna komisija škodo potrdila. Škoda je bila na Vladi potrjena in znaša 148 milijonov. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je že pripravilo program nadomestil za odpravo posledic škode, dejansko mora ta program potrditi še naša komisija in ga bomo dali tudi na Vlado. O tem, da bo izplačano 11 milijonov, jaz ne bi polemizirala, zato ker zaenkrat to ne drži. Potem popis košarice. Danes bom še enkrat povedala, kaj je košarica. Torej, košarica je skupina izdelkov, ki vsebuje 250 proizvodov, in sicer goveje meso, jabolka, jajca, jogurt, krompir, kruh, maslo, mleko, moko, piščančje meso, sir, sladkor, sončnično olje, svinjsko meso in pa testenine. Ta skupina izdelkov se je po najnižjih cenah znižala, torej od 1. septembra, ko je ministrstvo začelo spremljati to marca 2023, za 24,1 % oziroma iz cene 49,9 na 37,9 evra.

da se je v tem obdobju cena prehrambnih izdelkov, ki jih Statistični urad spremlja, povišala za 9,7 % zaradi tega, ker je košarica tistih izdelkov bistveno večja, kot pa je košarica, ki jo je spremljalo ministrstvo.

Hvala. Lep pozdrav! Mislim, da se strinjamo s tem, da če želimo nasloviti demografijo v naši državi, bomo morali prepričati mlade, da se bodo odločali za družine. In Urad za demografijo, kot je obstajal, pač ni bil v stiku z realnostjo, poleg mnogih drugih problematičnih aspektov.

In mislim, da če poskušaš katerikoli mladi osebi to predstaviti, mislim, da boš težko z resnim tonom pritegnil pozornost, tako da se je videlo, da tukaj nekako ni stika z realnostjo o potrebah mladih in razlogih, zakaj se mogoče za družine ne odločajo v takih odstotkih, kot bi si želeli. Zato si v tej koaliciji in na Vladi prizadevamo, da se bomo s to tematiko ukvarjali na neideološki način in pa predvsem s strokovnimi pristopi. Da pa lahko naslovimo to temo, moramo najprej pomisliti, zakaj res nekateri mladi, ki bi si želeli družino ali si jo želimo, s tem odlašamo. S tem odlašamo zato, ker nimamo primernih stanovanj, ker mogoče nimamo stimulativnih zaposlitev, ker živimo v družbi, ki je vse bolj individualizirana, kjer se stopnjuje sovražni govor, neka apokaliptična retorika in imamo zato vedno večje težave z duševnim zdravjem, nimamo pa dostopa do pomoči. Mogoče imamo probleme z usklajevanjem zasebnega in profesionalnega življenja in ne vidimo dovoljšnega ukrepanja na področju podnebnih sprememb, zato nočemo svojih otrok postavljati v situacijo, kjer ne bodo imeli perspektivne prihodnosti. Če bi poslušali mlade, so to vsi vzroki, ki se danes udejstvujejo mogoče malo drugače kot samo po formalni politični poti, recimo, aktivni so v civilnih družbah, organizacijah in v teh okvirih te problematike zelo jasno izpostavljajo in nam govorijo, kaj so tisti problemi. Povedala bi nekaj ukrepov, ki smo jih ravno za naslavljanje teh problematik že izvedli v manj kot eni četrtini mandata, ki ga imamo, in bomo v tej smeri delali še naprej. Za olajšanje socialnega položaja mladih smo dvignili dodatek za otroke. Torej, družine so trikrat dobile dodaten otroški dodatek. Dvignili smo minimalno plačo. Razbremenili smo plače mladim do 29. leta. Na področjih zaposlitve smo pritegnili nove investitorje. Samo kot prvi primer – Sandoz s 300 novimi delovnimi mesti z visoko dodano vrednostjo. Poleg tega gremo nasproti inovativnim bistvu olajšali zakonodajo na področju zaposlovanja tujcev, kar je ena izmed glavnih zahtev s strani gospodarstva. Na področju duševnega zdravja smo z interventnim zakonom razpisali dodatnih 70 specializacij na področju klinične psihologije in v kratkem napovedali javno razpravo o zakonu o psihoterapiji, ki je izjemno pomemben, da bo transparentno uredil področje in najbolj ranljivi ne bodo ostali na nekem nereguliranem trgu. Za usklajevanje družinskega in profesionalnega življenja smo sprejeli v bistvu smo implementirali direktivo, ki izenačuje neprenosljiv starševski dopust med mamo in očetom, ker sta oba enako pomembna in morata imeti tudi enake možnosti in priložnosti, da se udejstvujeta v družinskem življenju.

umeščanje proizvodnje teh energij v prostor in pa na področju alternativnih goriv. In na koncu še najbolj razvpita tema, ki je ključna, napovedali smo reformo stanovanjske problematike, kjer bomo izpeljali gradnjo 5 tisoč stanovanj do leta 2026 in v tem času vzpostavili mehanizem gradnje po 3 tisoč stanovanj na leto po letu 2026. Poleg tega pa mnogi poslanci aktivno delamo še na drugih ukrepih, recimo zakonski podlagi za ustanovitev stanovanjskih zadrug. To so ukrepi, s katerimi bomo naslovili demografijo, to so ukrepi, na katerih bomo delali. še niti eno leto in smo že veliko naredili. Jasne plane imamo za prihodnost in še naprej bomo delali za perspektivno prihodnost v Sloveniji.

neodvisnost, popolni odmik od rdeče zvezde, simbola zatiranja demokratičnosti, raznolikosti mnenj, diktature, spoštovanja drugačnosti in še marsičesa in tako so se tudi uresničile

ker so vrednote nas Slovencev, ker je država Slovenija država vseh Slovenk in Slovencev. Pa je res? Skrb za narod je tudi skrb za njegov obstoj in Muzej slovenske osamosvojitve predstavlja tudi to. Ta ukinitev ali pa recimo prestavitev ali združitev, kakorkoli že to imenujete, je tudi simbolno dejanje ministrice za kulturo in vlade Roberta Goloba, da ne gre zgolj za ukinitev tega muzeja kot stavbe in stvari, kot nekateri poslanci koalicije to pojmujejo, ampak je srž te odločitve prav ukinitev same slovenske osamosvojitve. Muzej je bil ukinjen kot nepotreben in podton vsega je bil, da si tistih nekaj, ki se imajo za osamosvojitelje, muzeja pač ne zasluži. Težke besede, grde besede, nevredne besede politikov 21. stoletja, kot se radi poimenujete. In kam gremo? Nazaj v preteklost, na Čebine, od leta 1937 do 1990? Naprej. Znana so statistična dejstva, ki kažejo na drastičen upad števila rojstev in posledično sodimo med najstarejše prebivalce na svetu. V luči zavedanja tega dejstva je bil posledično torej leta 2020 ustanovljen tudi Urad Vlade Republike Slovenije za demografijo s sedežem v Mariboru, na vzhodu Slovenije, izven Ljubljane. Vsi vemo, kaj pomeni demografija, ne bom ponavljala teh besed, je že zlorabljena.

Paradiranje po Državnem zboru in še mimogrede skok pod masko vseljudske podpore izgleda kot neki civilmarš brez dirigenta in bobna, bobni se slišijo, to so prvi udarci. Zakon za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države, ki ga je pripravil Inštitut 8. marec, je posegel v kar enajst veljavnih zakonov z namenom povrnitve v stanje, kot je bilo pred 13. 3. 2020, torej pred začetkom vlade Janeza Janše. Po mnenju predlagatelja so bile v tem času sprejete številne zakonske novele obstoječe zakonodaje, ki naj bi v pravni sistem vpeljale mehanizme, ki povečujejo vpliv politike, povečujejo neenakost, rušijo temelje pravne države. Le kje, komu, koga? Tukaj je bil že prvi spotik tega marširanja. To so se spraševali tudi mnogi državljani. Med njimi je bil tudi umaknjen zakon, ki bi Korošcem odrekel pravočasno izgradnjo tretje razvojne osi. Počasi glas ljudstva oziroma glasba ljudstva utihne, civilmarš pa se nadaljuje, hkrati pa dirigent okrca vse okrog sebe in se postavi nad vse. A civilmarš je v polnem teku, paradira po najvišjih institucijah, po zakonih izvoljeni poslanci koalicije pa paradirajo po razglašeni muziki, danes že skorajda brez aplavza večine ljudstva. Drugo poglavje, novim ministrom na pot. Na začetku leta 2023 smo ves mesec državljani Slovenije poslušali, da bo to leto leto reform reforme zdravstva, pokojninskega, socialnega sistema, plačnega sistema, pripravljajo se spremembe na področju šolstva in še kje. Enkrat sem že povedala, v tisti zloglasni, recimo tudi blagodušni in blagozvočni, viziji Slovenije iz začetka leta 2017 piše, kako bomo Slovenci leta 2050 srečni ljudje, živeli bomo kakovostno, bolje, bolj zdravo in dlje, ampak po vaših besedah in besedah predsednika Vlade bi v začetku leta 2023 pričakovali, da bomo vso to srečo doživeli že leta 2030. Reforme bodo uspele, vsi bomo imeli osebnega zdravnika, do specialista v 30 dneh, 30 tisoč stanovanj, živeli bomo solidarnost, si delili bogastvo bogatih, vsi bomo torej enako bogati ali enako revni, kakor pač za koga, nastopila bo ekonomska demokracija. Mimogrede, od januarja 2023, ko je bil postavljen minister za solidarno prihodnost, od njega ni bilo še niti glasu, nič. Ampak mi smo še vedno, Korošci in Belokranjci bi recimo do leta 2030 lahko dobili varno in sodobno cestno povezavo z ostalimi deli iz Slovenije, pa da o koroški železniški infrastrukturi ne govorim. In to bo sreča. Ampak takoj je bilo leto 2023, v začetku leta 2023 počasi ta civilmarš upočasnil, glasovi so vse tišji, le tu in tam se oglasi kakšen solist brez posluha za vse Slovence in še najraje bi videli, da ima trenutna opozicija zasuta usta. Ni dogovora, ne pogovora, celo več, tudi med vami samimi ga ni, en minister reče tako, predsednik Vlade reče drugače, drug minister reče tako, predsednik Vlade reče drugače. Pred mediji se dogovarjate, da se boste pogovorili. Državljani, razumete? Tretjič, gremo od civilmarša prek strategij, časovnic, delovnih skupin in manipulacije državljanov. Orkester Roberta Goloba je vztrajno zatrjeval, da povečanje števila ministrstev davkoplačevalcev ne bo stalo niti centa. To je bilo bistvo nastopa vladnih politikov v času referendumske kampanje o Zakonu o Vladi Republike Slovenije. Mediji, volivci so verjeli in torej dali dovoljenje, da že tako razpreden in neučinkovit aparat izvršilne oblasti še dodatno razširite, pa vendar je zdrava kmečka pamet že takrat verjela enačbi več ministrov, več državnih sekretarjev, višja cena. Realnost je tu. Postavlja se vprašanje, so bili volivci v času referendumov, ko so še jadrali na valu svobode, prevarani? Ste jih peljali na led? Zelo tanek. Pomlad je tu in led se tanjša. Razglašen orkester ga še dodatno lomi ugotavljanjem stanj, z zbiranjem številk, pisanjem strategij, postavljanjem časovnic, ki se premikajo ali pa izginejo, analiz in tako naprej, vladajoči pač državljanom ne sporočate prav nič spodbudnega. Kot sem pred dvema dnevoma povedala v uvodu k vprašanju predsednika Vlade o gradnji tretje razvojne osi, sinonim za vašo vlado so časovnice. Leto reforme je postalo leto brez reform, v slogu, če bodo ljudje za, bodo, če ljudje ne bodo za, pač ne bodo. Kakšno predvidljivo okolje za gospodarstvo, podjetnike, za kmete, za vse Slovence je to? Pa nikakršno. Naj vam povem en primer, ki je prišel danes. Z meje, z ene izmed koroških občin je prišla pobuda za pomoč pri urejanju glede cen toplotnega ogrevanja, kjer so cene v prvih treh mesecih tega leta, recimo neko podjetje, ki je še decembra lani plačevalo za uporabo 600 kvadratnih metrov

Opozarjajo tudi na neodzivnost, saj opozarjajo na to vprašanje, a odziva orkestra ni. Zato vas danes sprašujem. Kaj ste storili za enakomeren regionalni razvoj? Kako ste do danes pomagali vsem prebivalcem in občinam v preostalih delih Slovenije? Tako, da ste ukinili še nekaj državnih institucij izven Ljubljane. Tako, da ste umaknili številne projekte po Sloveniji. Tako, Tako, da občine, ki se že dlje časa soočajo s problematiko priseljencev, njihovo slabo integracijo v našo družbo, ponovno puščate na cedilu s slabim Zakonom o tujcih. Tako, da ob energetski in prehranski draginji puščate lokalne skupnosti brez dodatnih sredstev in s tem onemogočate razvoj občin, podražitve pa morajo delno prenesti tudi na starše. Tako, da trdite, kako je košarica živil cenejša, čeprav državljani sami dobro vedo, kako se vse iz tedna v teden draži. Ja, draži se in mnogi Korošci že hodijo v Avstrijo po nakupih. A morda tako, da se kmetje sprašujejo, kako naprej, ker omejujete kmetovanje? Orkester je razglašen. In zdaj ponavljam ključno vprašanje interpelacijske razprave. V kolikšni meri so Vlada Republike Slovenije in koalicijske partnerice od prisege naprej uresničevale ustavno prisego, ki so jo podali predsednik Vlade, ministrice in ministri v Vladi Republike Slovenije, da bodo spoštovali ustavni red, da bodo ravnali po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi delovali za blaginjo Slovenije? Odgovarjam v imenu ljudstva. ljudstva. V nikakršni meri, ker nas vlečete nazaj, ker vas ne skrbi za državljane, ne za najšibkejše, ne za starejše, in ti vam več ne verjamejo, ker plačujejo račune na blagajnah, ker plačujejo položnice. Ljudje so spoznali in verjetno tudi ne bodo pozabili. In še nekaj, ker um razmišlja, nato pove in ukrepa. Hvala lepa. Hvala. Besedo ima kolegica dr. Mirjam Bon Klanjšček. Izvolite. Kolegica, se lahko izključite? Hvala lepa. Spoštovani! Celo moje življenje je bilo zaznamovano z dialogom. Skozi izkušnje za katedrom, v lokalni in nacionalni politiki, se je v meni utrdilo prepričanje, da se napredek lahko zgodi samo skozi svobodno, odprto izmenjavo mnenj. Zato iskreno verjamem, da vsaka koalicija potrebuje opozicijo, ne le opozicijo v parlamentarnih klopeh, temveč tudi v civilni družbi ter med državljankami in državljani. Različnost je humus za nove rešitve in za dobre ideje. V to sem iskreno prepričana in to prepričanje in izkušnje delim s svojimi poslanskimi kolegicami in kolegi. Skušam biti čim bližje ljudem, se veliko pogovarjati z njimi in ne boste verjeli, nihče od stotine ljudi, s katerimi sem se pogovarjala od začetka mandata, me ni vprašal po nobenem muzeju ali uradu, ki sta glavna predmeta današnje interpelacije. Niti eden. Spraševali so me o dostopu do zdravnika, o oskrbi v domovih za starejše, o draginji, o službah za svoje otroke, povedali so mi o cestah, ki jih je treba zgraditi, o šolah, jih je treba popraviti, še marsikaj drugega, kar jih teži. Predstavniki največje opozicijske stranke pa so že ob vložitvi te interpelacije priznali, da od nje ne pričakujejo prav nobenega učinka. Želeli so samo odpreti razpravo, pravijo. Očitno je osnovni namen interpelacije ustvarjanje krize in zmede med ljudmi, sama pa mislim, da naše volivke in volivci od nas pričakujejo, da se ukvarjamo z njihovimi resničnimi težavami, ne pa z namišljenimi problemi določene skupinice, ki ima v središču le svojo lastno politično agendo, ki jo želi uresničiti za vsako ceno. Vlada se z resničnimi težavami ukvarja hitro, uspešno in učinkovito. Na primer, že v mesecu juliju se je soočila z največjim požarom na prostem v zgodovini samostojne Slovenije, ki je divjal na območju Goriškega Krasa. Takrat je predsednik Vlade dal zavezo, da se bodo finančna sredstva razdelila prostovoljnim gasilcem. Vlada je ob tem spoštovala mnenje prostovoljnih organizacij in izvedla obljubljeno izplačilo na način zagotovitve sredstev za kritje stroškov društev iz sistema zaščite in reševanja. Hkrati je bila vzpostavljena zakonska podlaga, da se iz državnega proračuna lahko zagotovijo še dodatna sredstva za opremo ali delovanje društev in drugih nevladnih organizacij. Vlada je takrat tudi obljubila, da bo zagotovila sredstva za nakup manjših letal za gašenje požarov iz zraka in pred dvema dnevoma je s podpisom pogodbe o nakupu štirih letal to obljubo tudi izpolnila. Torej, Vlada dela in Vlada izpolnjuje obljube. Prepričana sem, da bomo z veliko dela in potrpljenja enako uspešni tudi z dolgoročnimi reformami, še veliko bolj, če bomo v dialogu razumni, gospodarni in pošteni, če bomo parlamentarni proces uporabljali zato, da v laboratoriju svežih idej zrastejo nove rešitve, in ne zato, da vsako resno prizadevanje obstane v blatu neskončne razprave, ki brez sramu priznava, da je sama sebi namen. Če bomo počeli slednje, si, oprostite, ne zaslužimo niti večerje, kaj šele plače. Naj na koncu še enkrat poudarim, Vlada dela in izpolnjuje vse, kar je obljubila. Hvala lepa.

to razpravo, ki je seveda ideološka, populistična, celo dramaturški vložki so bili prisotni, moram reči, da res ne vodi nikamor. Ta interpelacija je celo, kot smo že danes slišali, brez utemeljenih dejstev in tudi argumentov. To mi je potrdilo še dejstvo, ko smo poslušali več kot enourni zgodovinski nagovor predlagatelja. To vse skupaj res ne pelje nikamor. Na tem mestu bi se morali vprašati, kaj si želimo doseči, kam želimo peljati Slovenijo. Seveda so reforme nujne, da pridemo na pot razvoja in postavimo Slovenijo na mesto, ki ji pritiče. Ta vlada je prevzela vodenje države v težkih časih, v času posledic ukrajinske vojne, posledic gospodarske krize, draginje, posledic covida v zdravstvu. Bili smo soočeni tudi s tem, da prihaja do težav z oskrbo s plinom. Takrat smo bili vsi prestrašeni, vključno z mano, ali se bom ogrevala pozimi ali ne. Takrat je vlada reagirala. Podpisala je tudi sporazum o dobavi plina iz Alžirije. Zamrznile so se cene ogrevanja, torej ne drži trditev, da nismo takoj oziroma da niso takoj pristopili k reševanju ekonomskega in socialnega položaja naših državljank in državljanov. Torej, soočenje in omilitev energetske draginje in ostalih podražitev je bila prva prioriteta te vlade. Povrnil se je socialni dialog. Cilj pa je bil dvigniti kvaliteto življenja ljudi in ljudje so tisti, ki štejejo, morajo biti postavljeni v središče in zavedati se moramo, da smo mi tukaj zaradi njih in ne ravno obratno. Stopnja brezposelnosti je v zadnjem letu ena izmed najnižjih. Beležimo nekaj več kot 50 tisoč brezposelnih. Le zakaj? Zaradi hitrih in učinkovitih ukrepov. Kadra primanjkuje na vseh koncih, v vseh sektorjih, zato bo vsak ukrep, ki bo omogočil število priseljevanja, dobrodošel. Prav tako podatki kažejo, da je Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport pravočasno in uspešno reševalo gospodarsko energetsko krizo in blaženje njenih posledic, za kar je bilo sprejetih in pripravljenih veliko zakonov, pa moram na tem mestu reči, da so bili tudi večinsko sprejeti. Agencija SPIRIT Slovenija je že pričela izplačevati prve dele pomoči. Regulirane cene elektrike in plina veljajo tako za gospodinjstva kot poslovne odjemalce. Številni izzivi energetske krize posegajo tudi na druga ministrstva in le s sodelovanjem, povezovanjem, z združevanjem so ti pozitivni rezultati, pod katero katero se lahko podpiše celotna Vlada. Tudi regulacija cen naftnih derivatov zunaj avtomobilskega križa je zagotovila, da sta bencin in dizelsko gorivo cenejša kot v sosednjih državah. Nenehni pogovori ministra za gospodarstvo po Sloveniji z gospodarstveniki in nenehno prilagajanje zakonodaje priča, da so pač tudi gospodarstveniki slišani. Ustanovljena je tudi Zamejska gospodarska koordinacija, ki povezuje matično državo z zamejskimi gospodarskimi gospodarskimi organizacijami v vseh štirih sosednjih državah. Na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport je bil ustanovljen tudi poseben direktorat, Direktorat za razvojna sredstva, je skupaj z izvajalskimi organizacijami in SID banko gospodarstvu, turizmu in športu ponudilo kar 634 milijonov evrov novih finančnih spodbud. Pomembni so tudi številni drugi ukrepi, katerih namen je prispevati k zelenemu prehodu, povečanju vlaganja v raziskave in razvoj ter povečanju produktivnosti in konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Sprejeli smo seveda tudi več zakonov in sprememb s področja notranjega trga, med katerimi velja omeniti Zakon o varstvu potrošnikov, spremembe na področju avtorskih pravic, Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti, s katerimi se zagotavlja prenos evropskega prava sprejetje te zakonodaje je omogočilo, da smo se izognili kaznim iz Evropske unije zaradi neprenosa direktiv Evropske unije prejšnje vlade. Tudi za izboljšanje letalske povezljivosti Slovenije s svetom je bil pripravljen poseben zakon o sofinanciranju ključnih letalskih povezav, ki bo omogočil povečanje gospodarske vključenosti in tudi turizmu večjo letalsko povezljivost z Republiko Slovenijo. z Republiko Slovenijo. Populistični načini in manipulacije res ne vodijo nikamor. Najti je potrebno rešitve, ki nam bodo vsem prebivalkam in prebivalcem omogočale boljše življenje in varno okolje. V politiki mora obstajati konstruktivni dialog, sodelovanje med koalicijo in opozicijo, da dosežemo skupen cilj, za katerega smo bili izvoljeni, izboljšanje življenjskih pogojev ljudi in tudi razvoj naše lepe Slovenije. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima kolegica Lena Grgurevič. Izvolite. **LENA GRGUREVIČ (PS Svoboda):** Hvala lepa. Predlagatelj je uvodoma govoril tudi o socialističnem delovanju te vlade, kar jaz osebno jemljem tudi kot pohvalo, da se razumemo, in to govori bivši, še edini tukaj sedeči član Zveze komunistov iz katere je bil tudi zaradi preradikalnih idej izključen, pa se je zoper to pritožil. Seveda, ni želel izstopiti. Tudi stranko vodi že 30 let, popolnoma v skladu s komunistično doktrino, se pravi, ena stranka, en vodja, ena ideja. Kolegi iz SDS se večkrat nekako spotikajo ob to, če ima kdo izmed poslancev koalicije kakšno drugačno mnenje, ampak to je pač demokracija, to je vam seveda smešno in nedojemljivo. Poslanci SDS morajo delovati po navodilih, navodilih, gotovo vsi, tudi gospod Logar, ki ga sedaj tukaj kot neko tajno orožje, se mi zdi, pripravljajo za naslednje volitve. V SDS nihče ne sme delati proti volji edinega osamosvojitelja.

trošimo davkoplačevalski denar, veste, da z interpelacijo ne boste uspeli, in državljani plačujejo 90 poslancev, ki tukaj zdaj 14 ur razpravljajo, ob vseh perečih problemih, ki nas pestijo.

predstavnike sodneoblasti, ki so si dovolili odločati v mnogih kazenskih postopkih, v katerih je bil pač vaš predsednik obravnavan, če so ga slučajno uspeli dobiti pred sodišče. Naj omenim mogoče še Patrio, ko se tako obregate zoper posamezne kazenske postopke z imeni in priimki. Seveda, pri nas je zastarala, ko govorite o globoki državi. Kaj pa v Avstriji? V Avstriji ni. In avstrijsko sodišče je v pravnomočni sodbi ugotovilo, navajam, »da je posrednik pri nakupu, Riedl, Janezu Janši prek posrednika in osebnega prijatelja Janeza Janše, Zagožna, obljubil 900 tisoč evrov stranki takratnega predsednika Vlade, Janeza Janše, če bo poskrbel za to, da bo razpis prilagojen Patrii in bo Patria posel tudi dobila. Riedl je 900 tisoč evrov Zagožnu tudi predal, ker je imel soglasje Janeza Janše in Zagožna« in tako naprej. To je torej pravnomočna sodba avstrijskega sodišča, ki verjetno ni del globoke države. Seveda je v Sloveniji ob konstantnih pritiskih tudi na Ustavno sodišče zadeva Patria zastarala. Hvala bogu, da se ni sledilo napotkom velikih osamosvojiteljev v času osamosvojitvene vojne. To so že lepo povzeli zgodovinarji, pa tudi polkovnik gospod Butara, v času osamosvojitvene vojne je bil poveljnik poveljnik Teritorialne obrambe Ljubljanske pokrajine, ki je s tem, da se je enostavno uprl napačnim navodilom, ki bi terjale velike žrtve, obdržal dobro pozicijo politiki za pogajanja, ki so bila bistvena za rešitev konflikta. Moči pogajanj bi se morali osamosvojitelji zavedati tudi danes. Gospa Godec je sama poudarjala, da lekcije iz zgodovine štejejo, pa bom povedala, kaj je povedal gospod Beznik, ki so ga kot šefa slovenskih specialcev in človeka izjemnih zaslug med osamosvojitveno vojno častili tudi pred kratkim najvišji člani SDS kot velikega osamosvojitelja. V intervjuju, na katerega ste vi morda pozabili, jaz pa ne, je dejal, da mu je po Janševih razkritjih, kaj naj bi se zares dogajalo v času Depale vasi in pred njo, in po članku o Janševih helikopterskih manevrih prekipelo prekipelo in je razkril, v kako nevarnem položaju je bila Slovenija v času padca Janeza Janše. Citiram: »Mislim, da je bil največji problem vojske, predvsem pa specialne brigade MORiS, da so ustvarili ideologijo, da kdor ne misli kot Janša, je nasprotnik, ne glede na to, ali je rdeč ali bel, Janša je bil zanje nezmotljiv.

A vemo, kaj to pomeni, da je bila specialna enota policije zaradi nevarnosti državnega udara vojske v času, ko je bila pod vodstvom takratnega ministra za obrambo Janeza Janše, v stalni pripravljenosti? »Vsi pripadniki specialne enote smo se večkrat premikali na rezervne lokacije, šli smo na svoje tajne lokacije z vso opremo in oborožitvijo, tako da smo vse, kar smo imeli, spravili iz našega centra. Pričakovali smo, da bi bili v primeru akcije ena glavnih tarč, drugje niso imeli nobene take ovire.« Veliki osamosvojitelj je torej malo po osamosvojitvi državo ogrožal, to je bilo leta 1994, tri leta po osamosvojitvi. Zakaj? Želel si je kaj več kot biti minister. Vemo, da je takrat policija preiskovala delo na obrambnem ministrstvu, vemo, kaj se je dogajalo na tožilstvu, katera izmed tožilk, ki je bila kasneje kandidatka stranke SDS, se je vpletala se je vpletala oziroma poskrbela, da Depala vas ni dobila epiloga in tako naprej. Da skrajšam, da ne bom kradla časa kolegom. Se pravi, veliki osamosvojitelj se tudi izogiba sodnim postopkom, vročevalcem, detektivom, ne dviguje pozivov na sodišča, na številne kazenske obravnave, da se doseže zavlačevanje sodnih postopkov, da se izogne kazenski odgovornosti. Kdo to počne, če ima čisto vest? Napadi na tožilce, ki jim je Vlada znižala plače za 30 %, neustavno. Neimenovanje evropskih tožilcev, neimenovanjetožilcev v Republiki Sloveniji,

in tako naprej, zaradi tega smo bili seveda tudi obravnavani oziroma nas je obiskala glavna evropska tožilka. Da ne spomnim na neustavne globe, o tem je bilo že danes dosti povedanega. Da ne spomnim še, kolega Kaloh, ki ga ni tu, na vlačenje mariborskih dijakov pred sodišča, ker so stali s transparenti [z napisom] Želimo v šole. To je pač vaša vlada, to je delovanje stranke stranke SDS. V smeri krepitve Državnega tožilstva, samostojnosti sodne veje oblasti, varstva temeljnih človekovih pravic in svoboščin bomo delovali še naprej. Mi smo konkretno na področju pravosodja že mnogo postorili, vse to, kar sem prej naštevala, je že bilo sanirano. Nadaljevali bomo tudi tako, tudi z zakonodajnimi podlagami, da se bo pravosodni sistem urejal navznoter, kar je tudi potrebno, to moramo povedati, in upamo, da bo to reflektiralo v nekem rezultatu, da bodo storilce kaznivih dejanj, ne samo minornih, pač pa predvsem resnih koruptivnih dejanj, v katerih žal sodelujejo tudi politiki, tudi v Sloveniji obsodili.

to krizo vrednot, v kateri je ta družba pod vodenjem fašistične stranke Svoboda. Ob tem, ko je Lena Grgurevič govorila o vsem mogočem, samo o točki, ki je danes na dnevnem redu, interpelacija o delu Vlade Republike Slovenije,

Vi, predsedujoča, niste uporabili določb Poslovnika, ki govori, da je treba v takem primeru govorniku izreči opomin in če še nadaljuje s takim ravnanjem, mu je pač treba odvzeti besedo. In če še nadaljuje, je pač treba postopati v skladu z določili 75., 76., in 77. člena Poslovnika: »Govornik sme govoriti le o vprašanju, ki je na dnevnem redu.« Če ne govori o tem, se mu izreče opomin. Jaz mislim, da ne ta dvorana, parlamentarna dvorana, ne ministri Vlade, med katerimi je tudi kakšen kolikor toliko suveren in razsoden in lahko ocenjuje ta govor, ki smo mu zdaj bili priča, ki je ostal resen in se ni nasmihal, niso dolžni poslušati frustracij bivše sodnice, ki je očitno zafrustrirana zaradi tega, ker ni mogla sodelovati v krivem sojenju zoper predsednika SDS, ki je bil po krivem obsojen po krivem obsojen na zaporno kazen, ki jo je kasneje Ustavno sodišče tudi odpravilo. Torej, teh frustracij resnično ni dolžan poslušati nihče v tej dvorani, še manj pa jih je dolžna poslušati slovenska javnost.

tisti prvi del zelo težko izreče, moram reči, glede na to, kako se obnaša, pa je treba izreči najmanj opomin. Moral bi biti izrečen že v prvem delu njenega izvajanja. Torej, gremo po vrstnem redu. Najprej se naučite obnašati vi. Vi ne morete skakati kolegici [v besedo], da ji boste izklopili mikrofon. To je prva stvar. Sekundarna stvar, Poslovnika ne tolmačite vi, tolmači ga tisti, ki to sejo trenutno vodi, in to sem jaz. To pomeni, da ne izrekate opomina vi, ampak ga izreka predsedujoči, če ugotovi, da je bil kršen dnevni red. Ta interpelacija je zastavljena zelo široko in če danes prisluhnete razpravi, ste to tudi opazili. Govorili smo vse od osamosvojitve pa do zaščite živali in tako dalje. Jaz nisem opazila, da bi se kolegica v tem kontekstu kakorkoli razlikovala od kogarkoli, ki je danes govoril. Glede postopkov zoper mene, kolega Černač. Izvolite, dajte si duška! Izrekam pa opomin obema, vam in kolegici, in tu bomo zaključili. Če imate postopkovno, dajte postopkovno, povejte mi točno, kje

na takih obratih, ampak ni problema. Poglejte, samo želela bi, in to je pač moj postopkovni predlog, da vendarle tolmačite Poslovnik za vse enako. Prej ste opozorili eno od poslank, da ne razpravlja o temi današnje interpelacije in ste si celo vzeli pravico, sami ste rekli, da ste si vzeli pravico in da ste ji celo odgovorili, čeprav niste imeli te možnosti in ste si vzeli to poslovniško pravico. Sedaj, ko je ena druga kolegica, iz vaše koalicije sicer, razpravljala o vsem drugem, razen o današnji interpelaciji, in lahko povem, da sem praktično ves čas v dvorani in večina je danes vendarle govorila o temi, ona danes ni omenila praktično nič, kar je zapisano v interpelaciji oziroma vsebini, bilo je pa … Spoštovana predsedujoča, vesela bi bila, če me poslušate. Bilo je ogromno poniževanj, ogromno obsodb, ogromno nekih individualnih zamer do nekega posameznika oziroma današnjega predlagatelja. Jaz vas res prosim, da drugič ne čakate do konca, ker takšna izvajanja, kot smo jih poslušali danes, jaz mislim, da niso vredna za tiste, ki naj bi se, kakor vem, borili za svobodo govora, za odprto družbo, za svobodno družbo, za svobodo in mir v tej državi in bi radi ogromno sodelovanja z vsemi, ampak [pomembna Tako da, predsedujoča, jaz vas res prosim, povedala sem, kaj je moj postopkovni predlog, da vodite sejo za vse enako, v skladu s Poslovnikom. vselej vodim za vse enako. Če ste me prej slišali, sem izrekla opomin obema. Ravno to je težava, da slišite samo enega, ne slišite drugega. Danes, ko sem vaši kolegici intervenirala, sem intervenirala, ker je moja naloga tudi, da se na tej seji spoštuje resnico. Zakon o zaščiti živali so pripravile poslanske skupine, ne vlada, poslanskih skupin se ne interpelira, interpelira se vlado, zato je bila ta intervencija legitimna. Obema sem izrekla opomin, da pa je interpelacija zelo široko zastavljena, s čimer ste dali legitimnost kolegici, da govori, je vprašanje tistega, ki je interpelacijo pripravljal. Terciarno bi pa želela povedati, da se velikokrat zgodi, da dobivam postopkovne med razpravo, tudi vašo, pa če ste opazili, vam nikoli ne posežem v besedo, ampak tu spoštujem Poslovnik, ki pravi, najhitreje, kar je možno. Želela sem, da kolegica zaključi, nato bi intervenirala,

v drugem odstavku govori, da sme govornik govoriti le o vprašanju, ki je na dnevnem redu, in da se opomin lahko izreče poslancu ali drugemu udeležencu na seji, če mu predsedujoči ni dal besede, če govori o vprašanju, ki ni na dnevnem redu in tako naprej. Ni treba, da berem cel Poslovnik, ker ga zelo dobro poznate, ampak to vaše razlaganje, da sem jaz nekaj kršil, ker sem opozoril na to, je približno tako, veste, tudi pri umoru sta potem dva krivca, po tej logiki, tako tisti, ki je nekoga ubil, kot tisti, ki je slučajno bil tam, da ga je ubil. To ste vi zdaj naredili s tem opominom, ampak je pač to stvar ponosnih naslednikov bivše totalitarne stranke in se temu ni čuditi. Jaz sem vas opozoril, da tukaj ni šlo za delni odmik od teme, o kateri govorimo danes, ampak je šlo izključno za razpravo, ki ni bila v niti najmanjšem delu z enim stavkom, z eno besedo povezana z interpelacijo o delu Vlade Republike Slovenije, zdaj res zaključite in oblikujete postopkovni predlog, ker se vrtimo v krogu? Kolegica je zato dobila opomin, zaradi razprave, vi ste ji posegali v besedo, ste si prislužili svoj opomin. Te postopkovne predloge smo ravnokar obdelali. Prosim, če imate novega, v nasprotnem bi prosila, da gremo naprej z razpravo. Razumela sem, da se ne strinjate z mojim načinom vodenja, razumem, ampak v resnici, če nimamo novega postopkovnega predloga, bi za tiste, o katerih sem že odločila, predlagala, da se ne vrtimo več v krogu. Opozoril vas sem vas, da je šlo za grobo zlorabo parlamentarne govornice v nasprotju z določbami tega Poslovnika. Nobene grožnje ni bilo. Je pa Lena Grgurevič znana po tem, da sama vklopi mikrofon in seže predsedujočemu v besedo, tudi ko ne dobi besede. So pa posamezni poslanci koalicije, recimo Miha Kordiš iz Levice, potem Tamara Vonta iz Svobode, znani po tem, da izklapljajo mikrofon govorniku tudi takrat, ko govori o vsebinski stvari, ki je na dnevnem redu. Po tem ste pa znani v koaliciji, pa zaradi tega ni nobenih sankcij. Tako da tudi v tej dvorani, oprostite, veljajo dvojni vatli, eni za tiste, ki ste na oblasti, drugi pa za tiste, ki smo v opoziciji. In deljena krivda, kot sem vam povedal na začetku, tako, kot sta pri umoru kriva oba, očitno po tej vaši logiki, je tudi tukaj krivda deljena.

V dopolnilni obrazložitvi interpelacije ste govorili o krizi vrednot. Jaz mislim, da je to nekih par besed, s katerimi se lahko celo strinjam. Imamo krizo vrednot, seveda. Najbrž pa se ne strinjamo o tem, kdo je to povzročil. Te krize vrednot ne povzročata tokratna vlada in koalicija, temveč po mojem mnenju predlagatelji interpelacije sami, in to večino časa. Ko je Vlada prevzela v upravljanje državo, se je soočila s kupom dolgoletno nenaslovljene problematike in vsi ti ključni sistemi so bili zaradi nenaslavljanja v krizi in to so močno občutili predvsem prebivalci naše države pokojninska kriza, plačna kriza, zdravstvena kriza, to je tudi vaš rezultat, vaša zapuščina, rezultat predlagateljev interpelacije. Ob hkratnem okrevanju po covidu in soočanju z energetsko krizo ter vašimi nenehnimi poizkusi blokiranja normalnega dela smo se z vsem tem soočili in se soočamo ter naslavljamo vse te probleme in se bomo s tem tudi v nadaljnje soočali. Je pa vaše splošno delovanje proti tej koaliciji v veliki meri zavajanje, temelji na manipulacijah in iskanju teorij zarot. Zdi se, kot da bi imeli nekakšna pravila, ki se jih držite in so namenjena ustvarjanju zmede, kjer se delate, da veste in hkrati ne veste, kjer se vehementno zagovarja resnicoljubnost ob izrekanju skrbno skonstruiranih laži, kjer se za ustvarjanje zmede hkrati navrže dve mnenji, ki se medsebojno izničita, kjer zavračate vrednote, hkrati pa jih zahtevate in jih nenehno omenjate. V glavnem pa po navdihu pozabite zadeve, ki jih je treba pozabiti, potem pa to spet potegnete ven, ko vam je prav, nato takoj spet pozabite. Vse našteto so izhodišča, na katerih gradite svoje delovanje in v tej zmedi, ki se ustvarja v tem stanju, ko nad stvarmi ni več pregleda, v tej nepregledni mlaki lahko dodatno manipulirate. Lahko navedem tipičen primer, ki ste ga uporabili pred kratkim, in sicer napisali ste, po zanesljivih neuradnih podatkih policije je bilo v prvih treh mesecih samo na območju Ljubljane že 57 primerov posilstev, kjer je osumljeni storilec ilegalni migrant. Trditev, postavljena kot dejstvo, v nadaljevanju nikjer ne preizprašuje, ali ta zanesljiv podatek policije drži, kar vi veste, in nadaljujete zgolj v smeri, ali so storilce odkrili, ali proti njim tečejo kakšni postopki in podobna vprašanja, ki seveda temeljijo na evidentni izmišljotini. Zaključite pa s tem, ali kontrole na meji sploh delujejo, kot nek punch-line, ob tem, ko vemo, da se pač ograja na meji podira. Zavajanje, navedeno kot dejstvo, v svojem bistvu namenjeno širjenju strahu in sovraštva proti eni družbeni skupini in v zasledovanju vaših agend. In ko je javnost, ki je prepoznala zavajanje, odreagirala, je bil vaš odgovor, ni res, ne trdimo, samo sprašujemo. Ne, ne sprašujete. Ob tem, ko se predstavljate kot zagovorniki resnice, v javnost lansirate skrbno skonstruirane laži. To je pač zgolj en tipičen primer vašega delovanja. Temu sledi tudi ta interpelacija. Kot smo v Levici že izpostavili v stališču, je njena vsebinaraztresena, brez jasnih fokusov in sloni na trhli in pomanjkljivi argumentaciji, sledi zgolj in samo ustvarjanju izrednih razmer na temelju nekakšnih teorij zarot. Vaš argument je, da želimo pod vplivom nekakšnega kulturnega marksizma uničiti narod, družino in tako dalje, kot dokaz za to pa ponujate ukinitev Urada za demografijo, združitev Muzeja slovenske osamosvojitve z Muzejem novejše zgodovine in spremembe Zakona o dohodnini. Tudi besedišče, ki ga ob tem uporabljate, je namenjeno ustvarjanju izrednih razmer. Po vaše gre pri združitvi muzejev za likvidacije. V upanju na želen odziv pri vaših volivcih, ki vam seveda slepo verjamejo, operirate z nesorazmernimi izrazi, predvsem z namenom strašenja. Kaj pa je res? Predvsem že stokrat ponovljena, da ne gre za nobeno likvidacijo in ukinjanje, temveč za strokovno in s stroko usklajeno odločitev. Muzej slovenske osamosvojitve je bil nestrokovni politični projekt prejšnje vlade, ustanovljen na hitro, brez javne razprave, brez kakršnekoli strokovne analize, mimo opozoril strokovne javnosti, brez določenega načrtovanja in investicijske dokumentacije, brez zbirke in primernih prostorov. A kaj bi to, strokovnost, stroka tu za vas nima nikakršne teže, ker v stanju, ki ga ustvarjate, ki sem ga opisal prej, tudi strokovnjaki, ki vam niso po godu, niso več kompetentni, kot tudi ne sodniki, novinarji in tako dalje. Sami pa ste, kako ironično, slovenski osamosvojitvi namenili popolni amaterizem. Podobno je z Uradom za demografijo in sprašujem se, ali ste predlagatelji interpelacije v svojem dosedanjem delovanju poskrbeli za eno ključnih zadev, ki ima v končni fazi tudi vpliv na demografijo. Stanovanjska politika je bila nenaslovljena Glede na to, da v svojih dosedanjih mandatih niste konkretno in učinkovito naslovili niti ene od teh zelo perečih in nujnih zadev, čakalne vrste v zdravstvu se niso ustvarile v tem mandatu, prav tako se v tem mandatu ni ustvarila stanovanjska kriza, pokojninska kriza, ki jo imamo, zdravstvena kriza in tako naprej, je zelo očitno, da ne želite nikakršnih sprememb. Ohranjanje obstoječega stanja vam odgovarja. Mi naslavljamo vse doslej zapostavljene probleme in jih bomo še naprej, predvsem v zasledovanju tega, da v čim večji meri izpolnimo koalicijsko pogodbo, s katero smo se zavezali ljudem. Namen predlagatelja pa je, za moje pojme, več kot jasen in prozoren, za vsako ceno z zavajanjem in poudarjanjem teorij zarot, ne glede na posledice, tudi v škodo ljudi, zgolj rušiti in onemogočiti to koalicijo.

prestopila prag Državnega zbora v veliki veri, da bomo kot koalicija in opozicija oziroma, če želite, kot poslanski kolegi sestavljali številke, formule, reševali izključno izzive v dobrobit državljank in državljanov, saj menim, da smo za to poslani in izvoljeni. Že v prvem mesecu nas je iz vaših arhivskih predalov čakal seznam zakonov, nedodelanih, na hitro sestavljenih, in kar je najhuje, finančno nepodprtih. Na sejah odborov smo poslušali očitke o neizkušenosti, a naš začetni molk ni pomenil, da nimamo znanja, šlo je za prvotni šok in spoznanje, da se kot opozicija ne zavedate, da moramo vsi delovati in sodelovati. Govorim o sodelovanju v dobrobit državljank in državljanov in govorim o tem, da smo vsi, spoštovani kolegi, plačani po enakem učinku in odgovornosti. Kot poslanka sem seveda verjela, da se bo stanje v državi s pomočjo sodelovanja z opozicijo zagotovo umirilo, in verjela sem, da smo kot zreli, odgovorni ljudje zmožni doseči kompromise, pa vendar žal to ni tako. Na finančnem področju, pa tudi na vseh ostalih, se res ne moremo hecati, spoštovani kolegi. Drugačen, transparenten, vključujoč način je za vas neznanka. Zavedamo se, da smo marsikaj grdega podedovali od vas, vendar smo z vso odgovornostjo to tudi sprejeli in takoj začeli z delom. Nenazadnje ne morem mimo očitkov v vaši interpelaciji in izmišljotin o delovanju podjetja GEN-I na Balkanu v času dr. Roberta Goloba. Kot sem že v nekaj razpravah omenila, si želim, da bi se poslanci, predvsem tisti, ki jim je bila prva [in edina] služba le Državni zbor, podučili, kako stotine in stotine podjetij vstopa na tuje trge in koliko znanja, energije, lastnega kapitala morajo taka podjetja vložiti, preden izpeljejo prvi posel in zaživijo. Podjetje GEN-I je eno izmed prvih rastočih mednarodnih energetskih podjetij s hčerinskimi družbami in delovanjem v 22 državah. Podjetje je začelo s tremi zaposlitvami, danes, spoštovani kolegi, podjetje zaposluje približno 700 zaposlenih. Da, 700 plač, prispevkov, davkov v državni proračun Slovenije. Si mogoče raje želimo podjetij, kot je Marinblu? Kot zanimivost, za reševanje monopolnih visokih cen energije v letih od 2009 do 2012 je družba GEN-I najprej na slovenskem trgu vstopila na trg električne energije in zemeljskega plina in povzročila verižno reakcijo pri ostalih ponudnikih v znižanju cen in pomembno vplivala na konkurenčnost trga, znižanja cen in predvsem na zavedanje gospodinjskih odjemalcev, da lahko pomembno in svobodno odločajo o izbiri dobavitelja in pomembno vplivajo na dogajanje na trgu. na trgu. Poslovanje s hčerinskimi družbami, kjer stotine podjetij, ne samo energetskih, posluje v tujini, je nekaj običajnega, za tistega seveda, ki ve in ima izkušnje iz gospodarstva, financ in prava. Še nekaj glede zakona o poroštvu, kjer očitate konflikt interesov za dano poroštvo povezani družbi GEN-I za 400 milijonov evrov. Pri zakonu o poroštvu ni šlo za nasprotje interesov. Iz sistemskega pojasnila Komisije za preprečevanje korupcije o nasprotju interesov z dne 31. 5. 2022 si lahko vse preberete. Ukrep je bil nujen zaradi obvladovanja kriznih razmer na svetovnih in evropskih trgih električne energije in zemeljskega plina in tak ukrep je sprejela večina držav EU, kjer se je energetskim družbam omogočalo nemoteno delovanje in s tem zanesljivo oskrbo odjemalcem z električno energijo in zemeljskim plinom. Sprašujem opozicijske kolege, da mi mogoče odgovorijo. Ali veste, če je bilo poroštvo na GEN-I unovčeno?

Lepo pozdravljeni vsi prisotni! Jaz se spomnim prvega odziva predsednika Vlade gospoda Goloba na to vloženo interpelacijo. Rečeno je bilo približno takole, Vlada ima pomembnejše delo, kot da bi se ukvarjala z nekim muzejem. To je bil prvi odziv predsednika Vlade gospoda Goloba na to interpelacijo. Seveda ne gre za nek muzej, za neko stavbo. Gre za Muzej slovenske osamosvojitve. Gre za institucijo, ki na nek način simbolizira uresničitev tisočletnih sanj Slovenk in Slovencev, predstavlja neke vrste opomnik vsem žrtvam osamosvojitvene vojne in vsem, ki so takrat presegli delitve in se povezali v boju za samostojno državo Slovenijo in seveda s tem omogočili to, kar imamo danes državo, s katero po dobrih 30 letih resnici na ljubo nismo najbolj zadovoljni, ampak jo imamo, je naša. Bila je pridobljena na težak način, potrebne so

Sicer pa je ta interpelacija vsebinsko širša. Nanaša se na ukrepe, na delovanje Vlade v zadnjem letu dni in kot taka je seveda priložnost tudi za Vlado, predsednika Vlade in ministre, da na eni strani odgovorijo na očitke in na drugi strani Vlada in ministri sami pri sebi opravijo evalvacijo prehojene poti in opravljenega dela. V pisnem odgovoru smo dobili neko administrativno-birokratsko inventarizacijo stanja, brez pregleda strateških zavez, ki so uresničene, katere so v uresničevanju, kaj bo še uresničeno, na kakšen način. To, kar imamo v odgovoru, bi bila lahko neka priloga tega odgovora na interpelacijo, vsebinski del pa je manjkal in danes smo seveda ta del pričakovali od predsednika Vlade, ampak tudi danes ni mogel iz svoje kože. Predsednik je v populistični ustni dopolnitvi odgovora skušal prek manipulacij in laži v 12 slajdih prikazati stanje drugačno, kot je v realnosti, predvsem pa drugačno, kot ga ljudje čutijo vsak dan, na vsakem koraku. Jaz sem še enkrat pogledal vse te slajde in praktično ni slajda od teh dvanajstih, na katerem ne bi bila kakšna manipulacija s podatki ali pa dejstvi.

Ministrica pravi, vse imamo poslikano, drži, imate, verjamem. Vsake toliko da kakšen trgovec kakšnega od teh izdelkov v akcijo, maslo, kruh in tako naprej, verjetno je to to. Ker glejte, tisti, ki hodimo v trgovino, verjamem, da vsi, v zadnjega pol leta zelo dobro čutimo, da se ni pocenil ne kruh, ne jajca, ne mleko, ne testenine in ne vse ostalo, kar ste naštevali. Nič od tega se ni pocenilo, sploh pa ne za 25 %.

pa mislim, da je to, kaj konkretno bo storila Vlada, da se bo življenjski standard ljudi izboljšal, ne pa da se bo slabšal, kot se to dogaja v zadnjih devetih mesecih, iz meseca v mesec, vsak mesec. Na nekatere od okoliščin pač ne moremo vplivati, smo del širšega prostora, na nekatere pa lahko, in to bistveno. Tukaj smo pričakovali, da bomo slišali kaj v tej smeri, pa nismo slišali za moje pojme ene izmed najhujših manipulacij, in ta se nanaša na pokojnine in njihovo uskladitev. Predsednik Vlade je dejal: »Najbolj pa smo poskrbeli za upokojence v zadnjih desetih letih.« Se pravi, v tem obdobju smo v zadnjih desetih letih najbolj poskrbeli za upokojence, kar je seveda laž. Tudi na slajdu je pisalo drugače. Pisalo je: »Najvišja posamična uskladitev pokojnin v zadnjih desetih letih, in sicer 5,2-odstotna.« Kot nominalno to drži, to drži, kaj pa realno? Pri 10,3-odstotni inflaciji je bila uskladitev 5,2-odstotna. Lani februarja, v neki drugi vladi, ki jo je vodil gospod Janša, je bila ob 4,9-odstotni inflaciji uskladitev 4,4-odstotna. 4,4, letos februarja v času vaše vlade, Golobove vlade, ob 10,3 pa 5,2. Pod črto, najmanj za polovico ene mesečne pokojnine so upokojenci zaradi tega prikrajšani. Manjkali so tudi slajdi glede vaših napovedanih osmih ali devetih reform, kje smo, kaj so osnovna izhodišča, kaj se bo za ljudi spremenilo, kaj bo bolje, za koga bo bolje. Nič od tega nismo slišali. Predsednik Vlade je omenil zdravstveno reformo, ki je bila pompozno najavljena že pred časom, nazadnje pred dvema mesecema, in kot kaže, se je zdaj zreducirala na tri točke – digitalizacija, preoblikovanje državne zavarovalnice in uvedba nove dajatve, novega prispevka obveznega dodatnega zdravstvenega zavarovanja, in to na podlagi štiri leta starega zakona Šarčeve vlade, ki ga je prejšnja koalicija sama vrgla v koš. Kaj se bo spremenilo za ljudi? 80 tisoč ljudi več bo moralo zdaj plačevati ta obvezni prisilni prispevek vsak mesec, kajti Vlada je v četrtek ugotovila, da je dodatno zdravstveno zavarovanje v nacionalnem interesu, istočasno pa farbate ljudi, da ga ukine. Poglejte si vašo spletno stran, kdor ne verjame, objavljena novica Umarja, dodatno zdravstveno zavarovanje je v nacionalnem interesu, samo da je zdaj državno, prej pa ni bilo državno in 80 tisoč ljudi več ga bo moralo plačevati. Torej, kaj bo zdaj po teh treh točkah reforme za ljudi drugače, razen večje transparentnosti? Nič ne bo drugače. Ne bodo se skrajšale ne čakalne vrste, ne bo lažje dostopnosti do zdravnika in ne bo se zmanjšala dostopnost do osebnega zdravnika, ki je postala v zadnjem obdobju najbolj problematična. V prejšnjih dveh letih oziroma v obdobju 2020­–2022, kljub temu da so bile na nek način tudi krizne razmere, je dala vlada velik poudarek področju zdravstva na vseh segmentih.Sprejet je bil zakon, ki do leta 2030 zagotavlja 2 milijardi za krepitev javnega zdravstvenega sistema, tako na terciarnem, sekundarnem kot na primarnem osnovnem zdravstvenem nivoju. Od tega je samo za primarni osnovni nivo namenjenih 200 milijonov evrov. Prejšnji minister v času prejšnje vlade je v začetku leta 2022 objavil razpis, 12 projektov, 12 zdravstvenih domov je ta sredstva že dobilo, kaj je z ostalimi? nič od tega. Ostalo je tam nekje okrog 160 do 200 milijonov evrov, ki so na voljo po tem zakonu. Potem je bil dan tudi velik poudarek na področje evropske kohezijske politike in sklada za okrevanje zdravstva.

danes v odgovoru gospo Tanjo Fajon, grobo zavajanje, ko pravi, preprečili smo izgubo 3,2 milijarde kohezijskih sredstev, kohezijske politike 2021–2027, ki bi bila sicer izgubljena s tem, če ne bi sprejeli dveh dokumentov. Nič niste preprečili, mašno ste zavezali na sporazum o partnerstvu in operativnem programu 2021–2027. Ta sredstva, kot vsa ostala nepovratna evropska sredstva, ki bodo Sloveniji na voljo do leta 2030, kohezijska v višini 3,2 milijarde evrov, tista iz sklada za okrevanje v višini 2,5 milijarde evrov, kot tista iz pobude REACT-EU v višini 278 milijonov evrov, razen sredstev REPowerEU, ki so bila dodeljena naknadno, v višini 117 milijonov evrov, ki so bila izpogajana julija leta 2020, ko je Vlado vodil gospod Janša. Če bi svoje delo nadaljevala prejšnja vlada, bi bila tako sporazum kot operativni program sklenjena dva meseca prej. Zakaj? Zaradi tega, ker ste na zahtevo gospoda Mesca preusmerili manjši del sredstev iz Evropskega socialnega sklada v Evropski sklad za regionalni razvoj, za kar se je prejšnja vlada izpogajala na nivo 12,5 %, vi ste to znižali na 8,5 % in s tem 30 milijonov evrov preusmerili na mehke vsebine, iz trdih vsebin, konkretno iz krepitve krepitve izobraževalnih institucij, konkretno strojne fakultete v Ljubljani. In kakšno je stanje na tem področju danes, po skoraj letu dni vaše vlade? Na koheziji, tam, kar se starih tiče, stvari tečejo normalno, bile so pospešene,

pri Načrtu za okrevanje in krepitev odpornosti? Tukaj, na koncu, predzadnja je. Od 2,5 milijarde, govorim o posojilih in nepovratnih [sredstvih], je bilo do zdaj pridobljenih 231 milijonov evrov sredstev. Kdaj? V letu 2021, v času prejšnje vlade. Tukaj smo danes. Toliko glede teh realnih podatkov in glede tega, kaj je realno in kaj ni kaj ni realno, po tistem obdobju iz Načrta za okrevanje in odpornost ni bil pridobljen niti cent evrov sredstev več kot v času prejšnje vlade. Kar se kadrovskega dela tiče, kar je bil tudi očitek v interpelaciji, nismo dobili nekih odgovorov glede kadrovskega pogroma v državni upravi, v celotnem javnem sektorju, javnih zavodih, državnih in ostalih podjetjih. Eden prvih sklepov nove vlade, kot veste, je bil seznam za odstrel, kot so ga poimenovali nekateri mediji, ki ga je sprejela Vlada na eni od prvih sej ali celo na prvi seji, katerega cilj je bil zamenjava oziroma odstranitev vseh, ki so bili imenovani v času prejšnje vlade, seveda, ne glede na njihove dejanske sposobnosti in njihove reference. Tukaj moram reči, da ste bili pa izjemno, izjemno uspešni. je dati priznanje, tako uspešna ni bila nikoli vlada, ki jo je vodil gospod Janez Janša. Tukaj ste vrhunski strokovnjaki. Kadrovski števec je po prvem mesecu vladanja pokazal blizu 100 menjav in tako se je dogajalo potem tudi mesec za tem in vse naslednje mesece. Na pomembna mesta se kadruje v ožjem političnem, pa tudi v ožjem sorodstvenem krogu, predvsem v sferi upravljanja z državnim premoženjem. Tukaj moram reči, da je občutek, da gospod Golob jemlje to področje energetike kot neke vrste dedni fevd in tako se tudi obnaša. V najpomembnejša podjetja na področju energetike so bili nastavljeni njegovi najožji sodelavci iz GEN-I, tako v GEN energijo, kjer je vodenje prevzel njegov najožji sodelavec iz GEN-I, potem vodenje HSE je prevzel tudi njegov najožji sodelavec in celo njegova poročna priča, vodenje GEN-I je prevzel mož generalne sekretarke predsednika Vlade. Torej, občutek je, da si nekako predstavljate državo in njeno upravljanje kot politični plen treh političnih strank, predvsem Gibanja Svoboda po volitvah. Svoboda po volitvah. In to, kjer gre za premoženje, ki so ga desetletja ustvarjali tisti, ki so bili februarja letos pri uskladitvi pokojnin, kot sem povedal, opeharjeni najmanj za polovico pokojnine. Najbolj brutalne pa so bile kadrovske čistke v policiji in tukaj so najbolj brutalne še danes. Po tistem, ko sta nekdanja ministrica gospa Bobnarjeva in v. d. generalnega direktorja policije gospod Lindav v nekaj mesecih v policiji brutalno počistila in izvedla kadrovski cunami po dolgem in počez, se ta dogaja tudi še naprej. Po tistem, ko sta za vodjo Nacionalnega preiskovalnega urada nastavila gospoda Darka Muženiča, nekdanjega direktorja Urada za preprečevanje pranja denarja, v mandatu čigar je bila oprana milijarda dolarjev iz Nove Ljubljanske banke, sta bila sama odstreljena. Kot v kakšnem mafijskem filmu, kjer se izvajalci nalog na koncu uprejo botru, ko zahteva preveč oziroma ko želi, da gredo prek roba. In zadeve prek roba so bile očitno rabote GEN-I na Balkanu v obdobju, ko ga je vodil sedanji predsednik Vlade gospod Golob, ali pa tudi kaj drugega. Čas bo pokazal, kaj je bilo v ozadju. Verjetno nekaj, za kar bi tisti, ki bi v te postopke posegal ali jih celo ustavil, tudi kazensko odgovarjal. Kajti naj vas spomnim na pomenljive besede nekdanje odstopljene ministrice tukaj v Državnem zboru, preden je odšla iz te dvorane, ki je dejala: »Tistim, ki mi zamerite, da sem izpostavila določene nepravilnosti, naj odgovorim z mislijo sodnika Falconeja: Tisti, ki molčijo in hodijo s sklonjeno glavo, umrejo vsakič, tisti, ki govori na glas in hodi z dvignjeno glavo, umre samo enkrat.« Konec citata. Giovanni Falcone je bil italijanski tožilec, specializiran za preiskavo zločinov mafije. Skupaj z ženo in tremi policisti je bil ubit v atentatu po tistem, ko je 360 od 474 obdolžencev sodišče obsodilo za različne mafijske zločine. Spoštovani, po vsem, kar smo gledali in spremljali zadnjih devet mesecev, moram reči, da je danes res težko poslušati govoričenje, govorjenje predsednika Vlade gospoda Roberta Goloba in posameznih predstavnikov koalicije o pravni državi in njenem spoštovanju. Še posebej po tistem, ko se je nekaj dni po obisku predsednika Vlade na Ustavnem sodišču zamenjal poročevalec v zadevi ustavne presoje Zakona o RTV in je postal, glej naključje, poročevalec točno tisti, h kateremu je šel predsednik Vlade na obisk, pred njim pa za vsak slučaj še evropska komisarka Vera Jourova.

Hvala lepa, predsedujoča. Spoštovani poslanec gospod Černač, moj predhodnik, verjetno se vam je zgodil lapsus, ko ste citirali predsednico Socialnih demokratov, ministrico za zunanje zadeve, da bo izgubljenih 3,2 milijarde, če ne bi podpisali partnerskega sporazuma in programa v lanskem letu. Ona je jasno povedala to, kar je povedala komisija na odboru za spremljanje lanskega maja na Brdu da bo Slovenija izgubila 500 milijonov, pol milijarde evrov iz nove kohezije, če ta dva dokumenta ne bosta sprejeta. Ko sem prevzel funkcijo ministra za kohezijo, službe Vlade za kohezijo, sem seveda dobil dokumenta, pripravljena za sprejetje, vendar nista bila usklajena ne z vzhodno ne z zahodno kohezijsko regijo in ne z resornimi ministrstvi. Torej beri: nista bila sprejeta. Mi smo uspeli potem partnerski sporazum uskladiti z vzhodno in zahodno kohezijo. Ni bilo enostavno, predvsem zaradi zahodne kohezije, veste razloge, zakaj. In ko je meseca septembra komisarka Ferreira obiskala Slovenijo, je ponovno opozorila: če ne boste sprejeli programa do konca leta, ste ogroženi za pol milijarde evrov iz nove kohezije. To je dejstvo. Uspeli smo, tako z ministrstvi, tako za vzhodno kot zahodno kohezijo, ki po nacionalnem pravu potrjujeta ta dva dokumenta, in 12. decembra lansko leto je komisija potrdila tudi program. zdaj smo na varni strani. Februarja smo sprejeli uredbo za izvajanje, 2. marca je bilo zasedanje Odbora za spremljanje in aprila začnemo z razpisi za novo finančno perspektivo. Pet razpisov je že najavljenih v višini 102 milijona evrov, 600 milijonov evrov bo letos razpisov iz nove finančne perspektive. Kar se pa tiče stare kohezije, iz katere sedaj izstopamo, je naš procent črpanja 88-odstoten ali 2 milijardi 940 milijonov evrov. Mi smo osma država v Evropi po vrstnem redu in smo na dobri poti, da bomo počrpali vsa sredstva iz kohezije za staro finančno perspektivo. Hvala lepa. **ZVONKO ČERNAČ (PS SDS):** Spoštovani minister, hvala, da ste svoji kolegici in predsednici vaše stranke pojasnili, kako stvari stojijo, kajti ona je povedala popolnoma drugače, tako kot sem povedal jaz. Torej: če mi ne bi prišli, je rekla, bi bilo izgubljenih 3,2 milijarde evrov. Nič ne bi bilo izgubljeno. Kdorkoli bi bil minister, ali bi bil to jaz ali vi ali nekdo tretji, bil ta sporazum in program do konca leta sklenjen, kajti na to sem vas, kot veste, ob primopredaji opozoril – da je potrebno te zadeve zapreti do konca leta. To, česar niste povedali, bom pa zdaj jaz povedal, in istočasno sem vam tudi položil na dušo in srce. Ne odpirajte ponovno tega prenosa ESS na ESRR, za kar sem slišal, da se je zavzemal gospod Mesec, ker boste s tem ponovno za nekaj časa zavlekli ta dokončni dogovor In to se je tudi zgodilo, ampak v nobenem primeru nisem bil v nobenem trenutku jaz osebno in ne naša stranka v skrbeh, da vi tega ne bi zaprli, ker točno vem, kako daleč so bile stvari pripravljene. Povedal pa sem samo to, da je gospa Fajon te stvari danes tukaj postavila in povedala popolnoma drugače in tudi nekateri poslanci iz vaše stranke, torej »če nas ne bi bilo, bi vi izgubili 3,2 milijarde evrov«. To seveda To seveda ne drži. Mi je pa žal za teh 30 milijonov, ki bi lahko bili koristno uporabljeni za konkretne projekte. Konkretno veste, da smo želeli okrepiti finančno konstrukcijo za novo strojno fakulteto, zdaj bodo šli pa za neke mehke vsebine, kjer denarja po mojem niti ne potrebujemo. Hvala.

Samo na hitro bom, ker je poslanec govoril o vprašanju, ki ni na dnevnem redu, pri tem je bil še zelo žaljiv. Se pravi, zadeva iranski denar nima zveze z našo vlado. Bila Bila je tudi pravnomočno dokončno končana, zavržena s sklepom tožilca Brezigarja. Potem drugo je bilo, ko je govoril o gospodu Muženiču, ki je bil nezakonito odpuščen.

Samo še kratko pojasnilo. 3,26 milijarde evrov za novo finančno perspektivo je bilo izpogajanih. To je paket. Prestavljanje znotraj posameznih skladov je posledično lahko tudi zaradi razmer, ki so nastale. Manjša brezposelnost pomeni, da ni potrebe po ukrepih za povečanje brezposelnosti in se denar prestavi drugam. Operativni program je živa stvar, vendar v celotnem paketu se denar za Slovenijo ne zmanjšuje. In še nekaj, to vam pa kot župan povem, tudi iz Evropskega socialnega sklada občine dobivajo denar, veliko denarja. Mi Mi smo izračunali, da v tej novi finančni perspektivi občine dobijo na regionalnem razvoju 450 milijonov več v primerjavi s prejšnjo finančno perspektivo. Ampak paket 3,26 milijarde pa ostane nedotaknjen.

da je za vse ljudi boljše, če Vlada dela dobro. Da pa to ni tako, bom skušal naslikati s področij, ki jih dobro poznam. Eno je kadrovski cunami te vlade, drugo pa je sodelovanje z lokalno skupnostjo. Kot dolgoletno zaposleni v javni upravi ne pomnim, da bi kdo tako javno strašil delavce v javni upravi, kot je to delala ta vlada seznamom za odstrel. To je povzročilo hude nemire in tudi delitve. V svoji bivši funkciji kot državni sekretar na Ministrstvu za obrambo nisem vedel, kakšnega političnega prepričanja so vodilni na Upravi za zaščito in reševanje in na Upravi za vojaško dediščino, vedel sem samo, da niso člani Nove Slovenije, in mislim, da niso bili tudi ne simpatizerji, in me to ni motilo, ker smo dobro sodelovali. Vaša vlada je zamenjala šest najvišjih predstavnikov obeh uprav. Zakaj? Nekateri izmed njih so preživeli pet vlad, vaše pač niso. Kot dolgoletni župan lahko rečem, da sem bil vesel, ko je vaša vlada – sem rekel, ima posluh za lokalno samoupravo – povišala povprečnino. No, to pa je nekaj, sem si mislil. Pa lahko rečem, da so občine prav kmalu, tako tudi Združenje občin, povedale, da se, kot verjetno tudi sami veste, dražijo gradbene storitve in da občinski proračuni ne zdržijo niti vzdrževanja, se pravi financiranja lokalnih projektov. Vi pa ste šli z določenimi ukrepi, dvigom minimalne plače, s povišanjem cen programov vrtcev in z vsem tem povišati stroške in žal lokalna skupnost in župani kličejo zelo pogosto, da se prekinjajo tudi mnogi infrastrukturni projekti, tako na cestah kot tudi šole, vrtci, domovi za starejše. Da pa je stvar še hujša, ne pridejo več v kontakt z ministri. To so pač župani, ki me kličejo in pravijo, kako naj pridemo, s prejšnjo vlado ni bilo nobenega problema, zdaj je to velik problem. Da podpora tej vladi pada, statistično, to je bilo pričakovano že junija, ko ste nastopili. Res je, da pada hitreje, vendar jaz tega ne gledam prav tragično. Bolj tragično je, da vsaka pametna vlada na začetku začne s težavnimi, s težkimi, nepriljubljenimi ukrepi. Imam vtis, da se tej vladi zatika že pri deljenju bombončkov.

in tako pač je. Žalostno je, v ponedeljek smo slišali premierja, ko se je izgovarjal, še vedno, po skoraj letu dni, na prejšnje vlade. Glejte, spoštovani ministri in spoštovani visoki zbor začnite z reformami. Reforma zdravstva vemo, da se zatika, uspela je samo – kako se temu reče? – šok terapija, razmere v zdravstvu pa se poslabšujejo. Plačni sistem – ne vem, kje vidite izboljšave. Vedno več je sindikatov, ki napovedujejo nezadovoljstvo in stavke. Davčna reforma, to je prav neki unikum. Premier pravi, bo reforma, ne bo reforme, zdaj smo ugotovili, spet ne vemo, bo ali ne bo. Ampak dajte, dajte res zavihati rokave. rokave. Zelo z veseljem sem poslušal premierja na današnji predstavitvi, ko je rekel, odnos do resnice je zelo pomemben. No, to pa je nekaj. Potem pa pove, da imamo najnižjo inflacijo jaz vem drugače. Druga taka stvar, ki jo zagotovo razumejo vsi ljudje, tudi tisti, ki niso ekonomisti, ko gredo v trgovino, da se niža cena hrane, da je od septembra, ne vem, za koliko, za 24 % nižja košarica prehranskih izdelkov – ne vem, ne bom se pritoževal, ampak zdaj nesem v eni roki tisto, kar kupim za jesti ne vem, kje je tukaj odnos do resnice. Jaz bi končal tako: da se nehajte izgovarjati na druge, na prejšnje vlade. Po enem letu je čas, da zavihate rokave, da pustite časovnice in se lotite vsebine reform. Verjamem, da ni lahko, a volivci so vam 24. aprila lani dali mandat, da naredite nekaj, da bo našim in vašim, se pravi vsem državljanom bolje. Hvala.

Kot jaz razumem podporo napovedani prenovi plačnega sistema v javnem sektorju, razumem, da tudi vi razumete, da je prenova nujno potrebna, da si 25 tisoč zaposlenih, ki se v tem trenutku nahajajo pod minimalno plačo zasluži, da se ta stvar uredi. In vendar mislim, da sem dolžna na tem mestu povedati, kaj smo na Ministrstvu za javno upravo počeli ves ta čas oziroma kaj je Vlada v teh 10, 11 mesecih vendarle dosegla. V juniju lanskega leta, 22 dni po nastopu mandata smo odprli socialni dialog, ki ga ni bilo. Ni bilo. S sindikati javnega sektorja se nihče ni pogovarjal, da ne rečem pogajal. Odprli smo ta dialog ravno zaradi visoke inflacije, v katero smo vstopili. Nismo je mi producirali, ta inflacija je bila, prenesla se je tudi iz prejšnjega leta v leto. Veste, da so bile takrat v trenutku, ko je ta vlada nastopila mandat, tri odprte stavke. Ena stavka je bila v zdravstvu in socialnem varstvu – zakaj? Ker je nekdo v mandatu pred tem obljubil, se zavezal in delno izpolnil svojo obljubo. Delno. En del zdravstva in socialnega varstva je prejel višje plače, bistveno višje plače od ostalih, zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu je prejel obljubo in zavezo, kdaj se bodo pogajanja začela in kdaj se bodo realizirale višje plače. Seveda pogajanj ni bilo, realizacije tudi ni bilo, imeli pa smo situacijo, ki je povzročila izjemno veliko nezadovoljstva v celotni dejavnosti zdravstva in socialnega varstva. Imeli smo situacijo, ko je en del zaposlenih prejel bistveno višje plače, drug del zaposlenih pa čakal na pogajanja, ki jih ni in ni bilo. In tudi to smo zaprli. Zaprli smo dve stavki, eno z zdravniki in eno z ostalimi zaposlenimi v zdravstvu in socialnem varstvu. Hkrati s tem smo želeli nasloviti posledice draginje. To smo naredili tako, da smo uskladili celotno plačno lestvico. Celotna plačna lestvica se je uskladila za 4,5 %, pomeni v celotnem javnem sektorju, tudi nam funkcionarjem so se plače dvignile za 4,5 %. Veste, kdaj je bilo to zadnjič narejeno? V letu 2011. Veste, za koliko procentov? 0,8 %. Plačna lestvica se je od leta 2008 do danes uskladila dvakrat: v letu 2011 za 0,8 % in v letu 2022 za 4,5 %. In hkrati s tem smo se zavedali, da nismo vsi zaposleni v javnem sektorju enaki. Prej sem govorila o 25 tisoč zaposlenih, ki se nahajajo pod minimalno plačo. Tem smo poračunali regres jim tudi na regres, ki so ga prejeli z majsko plačo, dodatno omogočili lažje preživljanje te zime, to draginjo. vseh teh pogajanjih, ta pogajanja so tekla tedensko, lahko rečem, da se pogajati s 45 reprezentativnimi sindikati nikakor ni lahko, ni enostavno, verjemite, da ne. Kaj smo ugotovili? Da je ravno to, ravno to, kar se je zgodilo v zdravstvu in socialnem varstvu, povzročilo pričakovanja in zahteve v ostalem delu javnega sektorja, da se z njimi ravna na podoben oziroma enak način. Prav zato smo se skupaj z vsemi sindikati zavezali, da bomo pristopili k prenovi plačnega sistema. Prvi korak te prenove plačnega sistema pa predstavlja aprilski dvig za en plačni razred tistim zaposlenim, ki tega dviga v v novembru 2021 niso bili deležni. Torej, kaj se dogaja s prenovo plačnega sistema? Ja, se že izvaja. S 1. aprilom se je že začela izvajati prenova plačnega sistema, ostali del prenove se pa še pogaja in se pogaja redno, v delovnih skupinah, trikrat na teden. Pogaja se. Če želite, spoštovani poslanec, jaz vas vabim, da pridete na Ministrstvo za javno upravo. Vabim vas, da vprašate vse, kar vas zanima o prenovi, in vabim vas, da tvorno sodelujete v tej prenovi. Zakaj? Ker plače niso ne leve ne desne. Prenova plačnega sistema je nekaj, česar se katerakoli vlada loteva v obdobju 10, 15 let. To, kar bomo zastavili, in to, k čemur se bomo zavezali, bo moralo držati nadaljnjih 10, 15 let. Toliko o tem. Danes je bilo nekajkrat tudi slišati o tako imenovanem seznamu za odstrel. Ne samo, da gre za zavajanje in manipulacijo, v bistvu ne znam lepo povedati kako drugače. Ta seznam, ta sklep, ki ga je Vlada sprejela, je imel eno funkcijo, in sicer ugotoviti, ali dejansko drži urbani mit, da v državni upravi dobiš službo samo, če si politično korekten. Zato smo želeli preveriti, koliko tistih, ki so bili zaposleni na kabinetnih zaposlitvah, se je dejansko potem zaposlilo, prešlo v zaposlitve za nedoločen čas. To smo preverjali od 1. 1. 2020, torej pred nastopom vaše vlade do nastopa naše vlade. Veste, kaj smo ugotovili? Ena tretjina vseh tistih, ki so bili zaposleni na zaupanje funkcionarja, je našla zaposlitev za nedoločen čas v istem organu, v katerem so bili zaposleni. Pa si misliš, okej, to se je verjetno dogajalo tekom dveh let, verjetno, ne vem, bili so natečaji, pokazala se je potreba, bili so najboljši kandidati in so bili tako izbrani. To bi držalo, če se ne bi izkazalo, da se večina teh zaposlitev zgodila ravno v zadnjem četrtletju, torej takrat ko je bilo že jasno, da se mandat izteka, takrat ko nastopijo tako imenovani tekoči posli, ko novih zaposlitev naj ne bi bilo. To, če nič drugega, je skrajno nenavadno. strinjam se z vami, da velik izziv predstavljajo uradniki na položajih – pa veste zakaj? Ne zato, ker funkcionar zamenja, ima po zakonu pravico zamenjati funkcionarja na položaju v prvem letu v času nastopa mandata, izziv imamo predvsem zaradi tega, ker se zadnje čase kandidati ne prijavljajo več na ta delovna mesta, prijavi se 1,2 kandidata v povprečju, statistično, torej govorim na ta delovna mesta, kar pomeni, da smo tudi tu dosegli to, da se soočamo z negativno kadrovsko selekcijo. Zakaj? Vem, da vi veste, da imamo v Načrtu za okrevanje in odpornost zapisani dve prenovi. Veliko se govori o prenovi plačnega sistema, tista prenova, o kateri se nekoliko manj govori, pa bi si zaslužila več pozornosti, je prenova uslužbenskega sistema. Tisto, s čimer se mi na Ministrstvu za javno upravo intenzivno ukvarjamo, je, kako onemogočiti dnevno politiko pri izbiri najboljših kandidatov, kako onemogočiti kako onemogočiti politiko, da na položaje in da na delovna mesta imenuje in zaposluje prave, ne pa najboljše. S tem se ukvarjamo na Ministrstvu za javno upravo. Glede samega dialoga z lokalno samoupravo. Skupaj z ministrom Jevškom sva takoj ob nastopu mandata ustanovila delovno skupino. Delovna skupina z vsemi tremi reprezentativnimi združenji se redno sestaja, tvorno sodeluje, glede vrtcev pa lepo prosim, da nehamo tu zavajati. Glede vrtcev sem jaz osebno, osebno pisala vsem združenjem in prosila, da mi navedejo, za koliko točno se je dvignila cena dela zaradi dviga minimalne plače oziroma zaradi dogovora, ki je bil sklenjen s pomočnicami vzgojiteljic. Veste, koliko odgovorov sem prejela, 212 občin imamo? 123 odgovorov. 123 odgovorov. Toliko o tvornem sodelovanju oziroma nesodelovanju z občinami. Hvala lepa.

Po današnjih dobrih 10 urah razprave, ki teče, si resnično želim, da je sporočilo prišlo v vse domove, v javnost, kaj se je dogajalo danes v tej dvorani, kaj točno smo govorili, da ne bo prihajalo do zmede. Predvsem pa upam, da se bo nekoč izgubila ta stara praksa, ki smo ji danes priča z dokumentom, ki smo ga prejeli, kjer je zapisano črno na belem, da se politika ukvarja sama s sabo. Morda je čas, da se začnemo ukvarjati še toliko več z ljudmi. Realizem prikazuje stvarnost, ki v resnici je. V tej stvarnosti trenutno Vlada stoji. Pred realnostjo si ne zatiskamo oči, še manj pa bežimo pred njo. Žalosti me samo to, da opozicija živi v paralelni državi, polni strahu, kar sem danes večkrat slišala – strah, strah, strah. Sama ga ne občutim med državljani, pa verjemite mi, da sem veliko med ljudmi. Če se še nekoliko posvetimo samorefleksiji in jo hkrati pospremimo z iskrenostjo, je moje vprašanje sledeče: ali je res trenutna vlada in koalicija krivec za vse težave, o katerih smo danes slišali in ki so predmet dokumenta interpelacije? Iskren realist ve, da to ni tako. Pa vendar, tukaj smo in prav je, da smo si predočili dejstva, ki so se zgodila v času nastopa te vlade, ki je danes na zatožni klopi. Vlada, ki so ji bili predani nezavidljivi tekoči posli, ki se jih ne bom dotikala – veliko je bilo govora tudi o tem, večinoma v obliki nujnih požarov, ki smo jih pogasili, jih gasimo, in če bo potrebno, jih tudi še bomo. Na tej točki bi se rada zahvalila vsem vam na Vladi, vsem nam, celotni koaliciji. Mogoče besede hvala nismo slišali za trdo delo, zvesto delo. In da delujemo za blaginjo Slovenije, kar je zadnje ključno vprašanje, ki ga naslavljamo oziroma ga lahko preberemo v samem dokumentu interpelacije. Da pa bi bilo delo še nekoliko bolj dinamično, nas je čakalo tudi na področju kmetijstva zatečeno stanje – izguba kmetijskih zemljišč, pozidalo se jih je okrog 70 tisoč hektarjev, na drugi strani zaraščenost zemljišč, opuščanje kmetijstva, upad samooskrbe s preskrbo s hrano. To pa ni izgovor na prejšnjo vlado, ampak to so dejstva, številke, s katerimi operiramo in smo jih večkrat poslušali tudi z vaše strani. Ko govorimo o odgovornosti, se pogovarjamo tudi o ne-zavajanju ljudi, ki so nam mandat zaupali. Ljudje nas gledajo, ljudje nas spremljajo in ljudje niso neumni. V samem napovedniku imamo pa tudi na dnevnem redu za prihodnji teden apolitični protest kmetov. Da si nekoliko orišemo ta apolitični protest, bom samo povedala, kateri so predstavniki, in sicer: predsednik zbornice, bivši poslanec stranke SLS, predsednik Sindikata kmetov, član stranke SLS, ki je izrazil javno podporo bivšemu predsedniku stranke SLS, trenutni poslanec v Evropskem parlamentu in skupni kandidat tudi naše opozicijske stranke SDS. Pri vsem naštetem prepuščam možnost, da se celotna civilna družba odloči, ali so to protesti s političnim ozadjem ali ne. Jaz verjamem v njihovo modrost. hiter odstop od pogajanj brez niti ne pravih resnih korakov res tista prava borbenost, ki si jo kmetje zaslužijo od svojih predstavnikov? Po 14 dnevih sejanje strahu med ljudmi zaradi slabega razumevanja Zakona o zaščiti živali, ki niti ni vladni in smo danes tudi o tem že nekaj poslušali. Pa nadaljujem. Natura 2000, kjer se trenutno pogovarjajo o pogajanjih in govorimo o 18 % skupnih kmetijskih zemljišč, tudi za to je Vlada ponudila roko. Si res ljudje zaslužijo, da jih, ponovno poudarjam, tako zavajamo? Če to niso politična gibanja, potem danes na dnevnem redu tudi nimamo interpelacije vlade. Dajmo kot odrasli ljudje prevzeti odgovornost in zavedanja, na kakšnih funkcijah nastopamo in koga zagovarjamo, da nismo sami, da ne smemo izkoriščati položajev, na katerih smo. Preprosto si ljudje tega ne zaslužijo.

sprejet v Zakonu o kmetijstvu. Energetska kriza nas je doletela, hitro smo reagirali. Ni časa, da pustimo krizo pred vrati in da počaka tam, dokler ne bomo imeli časa za njo. Neposredna finančna sredstva, o katerih smo že slišali za kmetijski sektor. V septembru smo dobili košarico 15 izdelkov, pa bi rada poudarila ponovno, v tej košarici, prej se mi je zdelo, da nam matematika ne gre najbolje, 15 izdelkov, za katere smo spremljali cene, spodbudili konkurenčnost tem izdelkom oziroma konkurenčnost med prodajalci izdelkov samih, kar pomeni, da so bile nižje marže, inflacija je ostajala, dvig je lahko tudi, ampak marže na samem izdelku, ko se je košarica nižala, pomeni, da je bil manjši dobiček direktno ponudnikom, našim trgovcem. In na koncu naj samo še povem, nismo pozabili na ribiče, na sanacijo gozdov na Krasu, nismo pozabili niti na slovensko Istro, ko je potrebovala vodo, in še veliko več. več. Za Istro se Vlada zavzema, da bo dolgotrajna vodooskrba rešena, pa čeprav je to že zgodovinski zapis za naš konec. Pozabiti ne želimo na nikogar, saj ko je poskrbljeno za vse skupine v civilni družbi, predvsem za najšibkejše, takrat je krog sklenjen in takrat smo lahko ponosni na družbo, v kateri živimo. Hvala lepa. **PREDSEDNICA MAG. Hvala lepa. Prej je ministrica obupala, mi pa nismo izgubili upanja. Glede na to, da je poslanka ponovno razlagala o tem, kako je možno, da se hrana osnovnih življenjskih artiklov oziroma da se košarica osnovnih življenjskih artiklov, se pravi prehrana, ki jo uporablja velika večina slovenskih prebivalcev, od septembra do danes poceni za 24,1 %, ob tem pa cena prehranskih artiklov, ki je glavni generator inflacije, o kateri je govoril prej minister za finance, zraste za 20 %. Ministrica mi tega prej ni znala pojasniti. Rekla je, da obstajajo slike teh artiklov. Mislim, super, ampak to nič ne pojasni, če obstajajo slike teh artiklov. Naštela pa je artikle vse od mesa do jajc, testenin, skratka vse tisto, kar večina Slovencev kupuje zato, da se pač prehranjuje. In ta košarica, ti artikli so se od septembra po zatrjevanju predsednika Vlade, potem ministrice za kmetijstvo in zdaj spoštovane poslanke pocenili za skoraj četrtino. Ob tem pa isti ljudje z dodatno argumentacijo finančnega ministra govorijo, da je pa hrana glavni generator inflacije in da se je v letu podražila za 20 %. Ali mi lahko poveste, kako ste to matematično izračunali? Oba podatka. Ministrica je odšla, je obupala, ker ste govorili nekaj podobnega, bi pač vas prosil za to razlago.

stal dve enoti, je, ko se je začela konkurenčnost popisovanja cen med trgovci, trgovec pocenil mleko na eno enoto, inflacija je še vedno bila. Ampak košarica se je v osnovi osnovnih živil, pri konkurenčnosti trgovcev so se cene znižale osnovnim živilom. Vse ostalo, kar ni v košarici, se lahko tudi podraži in inflacija je prisotna. Ampak matematično gledano, osnovna živila so se pocenila

kako je potem možno, da se je hrana v celoti podražila za 20 %? Ali zaradi tega, ker ljudje ne kupujejo poceni hrane, ampak kupujejo predrago, se prehranjujejo s torticami in ostalimi artikli, ki niso v tej košarici, ali kako je to možno? To, kar ste zdaj povedali, nič ne pojasni, kvečjemu mogoče to, da se je namerno izbralo neke artikle, ki so jih potem trgovci dejansko pocenili pa umaknili s polic,

Hvala za besedo. Še enkrat moram povedati, v košarici osnovnih živil je 250 izdelkov. To so izdelki, ki sem jih prej naštela, in od teh 250 izdelkov so se najcenejši izdelki znižali za 24 %. Na spletni strani, ki jo spremljamo, se dejansko prodaja 11 tisoč izdelkov. SURS spremlja 75 tisoč izdelkov v svoji v svoji skupini, ki gre v ceno. Torej, 75 tisoč izdelkov pa 250 tisoč je razlika in mi smo spremljali košarico 250 izdelkov, tistih, ki so dejansko bili v tej košarici, 75 tisoč je pa celotna košarica oziroma celotna skupina izdelkov, ki jo SURS spremlja in na podlagi katere ugotavlja rast

in nihče od teh ne verjame v to. Če pa bi bilo to res, kar pravite, potem pa predlagam Vladi, da vsa živila da v košarico pa bo cena hrane padla, če to deluje, v celoti ali za 25 % in minister za finance ne bo imel več problemov z inflacijo. Ker je podražitev hrane glavni generator inflacije, pravi. Zakaj potem ne razširite te košarice, če gre samo za to? gozdarstvo in prehrano):** Hvala. Tako kot sem že omenila, sedaj spremljamo 11 tisoč izdelkov dejansko na spletni strani iz spletne trgovine in tukaj si vsak, vsak posameznik, vsak potrošnik lahko izbere svojo košarico najcenejših izdelkov. S 1. junijem bomo pa ponovno začeli spremljati popis izdelkov in košarico razširili.

stotin gledalcev, ki pač to gledajo in tega, kar ministrica razlaga, ne razumejo. Ker seveda niso tako neumni, vsak zna izračunati. To, kar ste nazadnje rekli – a potem vi spremljate samo nakup hrane prek spleta? Koliko Slovencev pa kupuje hrano prek spleta? Drugače je pa stvar popolnoma nelogična, je pa izjemno pomembna, saj je strošek prehrane eden od glavnih stroškov prebivalstva te države. Večina ljudi zelo veliko od svojih dohodkov, upokojenci še posebej, da za hrano. In tukaj pravite, da je tisto, kar pač oni kupujejo, cenejše za 25 %, ker gre za osnovne življenjske artikle, hkrati pa minister za finance pravi, da je 20-odstotna podražitev hrane glavni generator inflacije. Oprostite, to ne gre skupaj. Ali delate nekaj popolnoma narobe, zato da tukaj predstavljate neke lepe podatke, vsi bi bili veseli, če bi cena hrane šla za toliko časa dol, ali pa ste izbrali nekaj, česar nihče ne kupuje in ni realnega vpliva na inflacijo pa na cene. To bi bilo dobro, da se danes razčisti. Naenkrat je to postala tema, ki največ ljudi zanima, po vprašanjih, ki jih dobivamo. In pač, poslušajo vas, pojasnite jim. (ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano):** Še enkrat bom pojasnila. Razlika, to, kar ste zdaj nazadnje rekli, da spremljamo samo na internetu, to je posebej, ker spremljamo na internetu za 11 tisoč izdelkov in si lahko vsak potrošnik sam izbere iz tistih izdelkov, ki so na spletu, najcenejšo košarico in kupuje. To je en način spremljanja. Način spremljanja, o katerem sem pa prej govorila, je pa bil od 1. 1. septembra do 31. marca. To je bil fizični popis, kjer smo vsakih 14 dni v trgovini fizično popisali 250 izdelkov iz 15 skupin in med temi 15 skupinami potem ugotavljali najcenejšo košarico. In v teh 250 izdelkih se je delež dejansko pocenil od 1. septembra do 31. marca. To lahko tudi z vsemi fotografijami in z vsemi izračuni in analizami dokažemo. Še enkrat povem, cene hrane, ki jih dejansko spremlja SURS, pa zajemajo 75 tisoč izdelkov, torej je bistvena razlika v številu in zato je ta razlika, da se je tam cena hrane za 9,7 % podražila.

poglejte, je to stvar verjetno petih minut enega tehnika, da doda še ostale artikle v to košarico pa se bo pač spremljalo. Saj to ni tak problem. Pa najbrž bo potem vsa hrana cenejša, če to deluje. Če ne deluje, pa samo ljudi zavajate. Hvala lepa. Zdaj pa dajem besedo mag. Miroslavu Gregoriču in za njim pride na vrsto Predrag Baković. Izvolite. Spoštovana predsednica Državnega zbora, spoštovani ministri, poslanke, poslanci! V današnji razpravi o interpelaciji je prvak stranke SDS gospod Janez Janša okrivil to vlado za ogrožanje pitne vode za 300 tisoč prebivalcev Ljubljane zaradi graditve povezovalnega kanala C0. Direktiva Sveta z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode zahteva med drugim, da se opustijo greznice pri posameznih hišah, da se vse kanalizacije priključijo na centralne komunalne čistilne naprave, ki očistijo odpadne vode do zahtevanih parametrov. Roki za implementacijo posameznih zahtev direktive so potekli že v letih 1993 do 2005. Slovenija še do danes ni v celoti zadostila tej direktivi, medtem je pa v končni fazi že nova direktiva EU, ki predvideva terciarno in kvartarno čiščenje, to pomeni odstranjevanje fosfatov, nitratov in na primer mikroplastike. Ker še nismo izpolnili zahteve iz direktive iz leta 1991, že plačujemo kazni. Načrtovanje razširitve Centralne čistilne naprave Ljubljana in povezovanje s primestnimi naselji s 37 tisoč prebivalcev, Medvode, Vodice, Brod, ki vključuje povezovalni kanal C0 v dolžini 12,1 kilometra v bližini Nemške ceste in reke Save, se je začelo pred 40 leti v času mnogih vlad ali vseh vlad. Idejne rešitve kanala C0 za povezavo čistilne naprave Brod do vzhodne obvoznice so se prvič pojavile v 80. letih, v dolgoročni plan MOL je bil vnesen 1991. leta, v prostorsko zasnovo 2002, v zasnovo komunalnega urejanja 2007. OPPN za kanal C0 je bil narejen in sprejet 2007 in 2008. Okoljska presoja za OPPN je bila narejena 2010. Prvo gradbeno dovoljenje je bilo izdano 2014. Jaspers, to je partnerska organizacija Evropske komisije in Evropske investicijske banke, je leta 2016 po pooblastilu Evropske komisije pregledal, tudi na terenu fizično, in potrdil projekt C0 za financiranje iz kohezijskih sredstev. Župani Ljubljane, Vodic, Medvod so leta 2017 podpisali pogodbe z izvajalci del za izgradnjo povezovalnega kanala C0, v katerega investicija je bila ocenjena na cirka 70 milijonov evrov, pa tudi pogodbo z državno družbo DRI, Družba za razvoj infrastrukture, ki je imela vlogo inženirja in nadzornika v višini 2,1 milijona evrov. Pripravljalna dela na povezovalnem kanalu so se pričela leta 2017. Torej, postopki so tekli po planu in leta 2012 je bilo izdano okoljevarstveno soglasje za centralno čistilno napravo Ljubljana blizu sotočja Save in Ljubljanice. Arso je ocenil, da je projekt povezovalnega kanala manj zahteven. Arso je leta 2015 in 2016 izdal sklepa, dva sklepa, da presoja vplivov na okolje ni potrebna. Veliko kasneje, ko je investitor dodal na dolžini 2,1 kilometra betonsko kineto, je Arso spremenil mnenje, tako da naj bi bilo sedaj okoljevarstveno soglasje potrebno za to betonsko kineto. Medtem je projekt pridobival gradbena dovoljenja in financiranje iz kohezijskih sredstev EU. Če se kanal C0 ne zgradi do konca letošnjega leta, ne bo možno počrpati evropskih sredstev. Sedaj je v delu politike in javnosti spornih okoli 4,5 kilometra kanala C0 med Brodom in Ježico, ki poteka po ožjem vodovarstvenem območju s strožjim režimom varovanja, češ da je s tem ogrožena pitna voda za 300 tisoč prebivalcev mesta Ljubljana. S tem povezovalnim kanalom bo možno ukiniti 4 tisoč 500 greznic. Pred letom 2007 je bilo v Ljubljani 68 % prebivalcev priključenih na kanalizacijo, 2017 pa 88 %. Leta 2017, kot sem že rekel, je Evropska komisija odobrila 69,1 milijona evra za 111 milijonov evrov vreden projekt – to je bila tedanja ocena odvodnjavanje in čiščenje odpadnih voda na območju vodonosnega Ljubljanskega polja. Ob zaključku projekta bo priključenost na kanalizacijo 98 %. Zdaj pa nekaj tehničnih podatkov,

z 51 črpalnimi postajami. Na vodovarstvenem območju Ljubljane leži 71 % kanalizacijskega omrežja. V Ljubljani je tudi več kot 20 bencinskih servisov s podzemskimi rezervoarji bencina in nafte, okoli pet obratov galvan, okoli 20 kemičnih čistilnic, nekaj kemičnih tovarn in neznano število hiš, ki še vedno uporabljajo kurilno olje za ogrevanje, pa tudi že prej omenjenih 4 tisoč 500 greznic. Poleg tega lahko ogroža podtalnico Ljubljanskega polja tudi ljubljanska obvoznica, ki poteka nekaj 100 metrov od glavnega črpališča pitne vode v Klečah, vkopana pet metrov globoko v gramoz, pa Nemška cesta, ki ni nič vkopana. Na srečo je globina črpališč pitne vode v Ljubljani tipično od 30 do 60 metrov globoko, tako da prodi in peski filtrirajo večino onesnaževanj, če bi že prišla.

Na spornem delu trase so cevi na osnovi študije Geološkega zavoda Slovenije za dodatno zaščito podtalnice vložene v vodotesno armirano betonsko kineto širine 2 metra, višine 2 metra, in cevi so sidrane v betonsko dno kinete, če bi kdaj slučajno voda noter vdrla, da cevi ne splavajo. Betonska kineta je dolžine 2,1 kilometra in ima nekaj revizijskih jaškov. V kineti se lahko detektira vsako morebitno puščanje. Dimenzija cevovoda in kinete omogoča vpogled tako v cev kot v kineto z robotom in kamero. Večina kanalizacije mesta Ljubljana nima tako kvalitetne rešitve s cevjo in kineto, kot so na spodnjem delu povezovalnega kanala. Pa še to. Eden od bolj glasnih nasprotnikov dokončanja projekta kanala C0 je tudi gospod Aleš Hojs, mestni svetnik stranke SDS v Ljubljani, ki bi moral projekt dobro poznati, saj je bil od leta 1992 do leta 2006 zaposlen v VOKA mesta Ljubljane v tehnično-investicijskem sektorju v času, ko je bila določena prostorska zasnova MOL in v delu zasnova komunalnega urejanja in OPPN za C0. Od leta 2017, ko je DRI prevzel vlogo inženirja in nadzornika za izgradnjo kanala C0, pa do leta 2020 je bil gospod Aleš Hojs zaposlen v vodstvu DRI. Zakaj se tedaj ni boril proti temu projektu? Na osnovi vsega povedanega smatram, da obtožbe, ki so uperjene na sedanjo vlado glede ogrožanja pitne vode v Ljubljani, ni utemeljena. Smiselno je, da se gradnja povezovalnega kanala C0 čim prej zaključi in počrpa že odobrena kohezijska sredstva. Na druge neutemeljene in populistične obtožbe, ki jih naslavlja interpelacija in današnja razprava stranke SDS, so odgovorili že predsednik Vlade

Hvala lepa za besedo. Ko sem poslušal spoštovanega kolega poslanca, me je postalo strah. Hkrati sem postal vesel, da ne živim v Ljubljani. Naštel je toliko elementov ogrožanja pitne vode v Ljubljani, da se je treba vprašati. Mislim, tej Ljubljani načeluje velesposobni župan že, ne vem, štiri mandate, pet mandatov, pa kljub temu vse te grožnje obstajajo in ga podpirate. Poleg tega pa to, da obstajajo grožnje za pitno vodo, ni argument za to, da se gradi nova, kvečjemu je to argument za to, da se grožnja ne povečuje. In ko gre za gospoda Hojsa, je on sam pojasnil na svojo kritičnost do tega projekta. Kot gradbeni inženir je to zelo strokovno razložil in tukaj zgolj zavajate. Dejstvo pa je, seveda, da argumenti, češ da je to prevelik projekt, da se ga bo ustavilo, da so tukaj evropska sredstva in tako naprej – ne rešujete dveh problemov. Prvi je pravni – zadeva se gradi brez okoljevarstvenega dovoljenja, kar je povedala ministrica vaše vlade. Predstavljajte si, da župan, kot sem prej rekel Mirne Peči ali pa Velenja ali pa Kranja ali pa Maribora, gradi en tak projekt. Vse inšpekcije bi bile tam že naslednji teden, mogoče v Kranju pa tam, kjer so vaši župani, ne takoj, ampak bi tudi prišle. Tukaj se pa to dogaja, ker nekdo pravi, zakon sem jaz. In Vlada pravi, ja, seveda, vi ste zakon, predpisi pri vas ne veljajo. Da je stvar skrajno sporna, z drugega vidika, se pravi ne zgolj s pravnega, ker so vas polna usta o vladavini prava v pravni državi, ampak z vsebinskega, se pravi z okoljevarstvenega, pa dokazuje stališče NIJZ, ki je bilo izdano pred našim mandatom – se pravi, tega ni napisal gospod Krek – da je izgradnja tega kanala preko vodonosnika v Ljubljani trajna grožnja za zdravje v Ljubljani. To je stališče najbolj pristojne institucije za oceno ogroženosti zdravja v Ljubljani. In pred kratkim se je oglasila velika skupina zdravnikov iz Kliničnega centra, ki se še nikoli doslej niso oglasili okrog neke zadeve, ki ni neposredno vezana na opravljanje njihove stroke, in so v bistvu to isto ponovili. Zadeva ni takšna, kot jo tukaj predstavljate. Dopustilo se je, da je stvar prišla v fazo, ko bo seveda zaustavitev povzročila velike stroške, to je res, ampak si to lahko pripišete sami, ščitili in zagovarjali. Nič se ni spremenilo v pravnem smislu, potem ko je v času našega mandata bil ta projekt zaustavljen, ampak ko je nastopila vaša vlada, je vaša kraljica, kot je gospoda župana imenoval vaš predsednik Vlade, začela mirno naprej graditi ob obstoju iste pravne podlage oziroma ob istem neobstoju okoljevarstvenega dovoljenja. Da je stvar resna, najbrž govori tudi to, da se je, sicer malo boječe, oglasila predsednica države in danes celo 8. marec. pred parlamentom tukaj so stali in so zahtevali ustavitev tega projekta. Nekdo, zaradi katerega ste vi na oblasti danes, pravzaprav, ker vas je dvignil. Ta projekt bo po tem, kar se je zgodilo zdaj v zadnjih tednih, zelo verjetno zaustavljen. Bo škoda, bo cena tega, bo pa bistveno manjša od tega, kot če se zgradi. Branite nekaj, kar je propadlo, kot na številnih drugih področjih. Hvala za besedo, spoštovana predsednica. Ministrica, ministri, kolegice in kolegi! Eden ključnih očitkov v tej interpelaciji je seveda ukinitev Muzeja slovenske osamosvojitve. In danes v razpravi se je ves čas spraševalo, zakaj je ta vlada ukinila Muzej slovenske osamosvojitve. Mislim, da to ni pravo vprašanje. Pravo vprašanje je, zakaj je prejšnja vlada postavila Muzej slovenske osamosvojitve, in to brez pogovora z dvema ključnima veteranskima organizacijama, Zvezo veteranov vojne za Slovenijo in Zvezo policijskih veteranskih društev Sever, kjer je skupaj čez palec 25 tisoč registriranih članov, veteranskem združenju, za vrednote, pa jih je 700, 750. In to, spoštovani, je pravi kontekst in pravo vprašanje. Če se tukaj navežem na izvajanje svojega kolega dr. Martina Premka, ki je povedal, s kakšnim namenom bi se lahko ta muzej ustanovil, je bil slikovit danes tudi predlagatelj, ki je citiral dopis Zveze veteranov vojne za Slovenijo in Zveze policijskih veteranskih društev, berem magnetogram, tako je citiral: »Smo že od vsega začetka proti neideološki ustanovitvi Samostojnega muzeja slovenske osamosvojitve, kot je bil poimenovan ob formalni ustanovitvi v minulem letu. Skratka, bom še enkrat prebral: nikoli vodstva obeh veteranov niso bili in niso proti Muzeju slovenske osamosvojitve, smo pa že od vsega začetka proti neideološki ustanovitvi.« Ni mi dal vrag miru in sem šel ta dopis poiskat na spletu. Seveda so se oglasili tudi veterani. Veste, kaj piše tam? »Smo že od vsega začetka proti nedialoški,« ponavljam, »nedialoški ustanovitvi Samostojnega muzeja slovenske osamosvojitve.« To je velika razlika. Se pravi, ne gre za to, da je nekdo proti nekemu muzeju, ki naj bi bil neideološki, pač pa so proti zato, ker niso bili vključeni v dialog.

Spoštovani, veste, Slovenci smo svetovni prvaki v medsebojnem razkolu. Pa nismo ljudje ali pa niso ljudje tega krivi, krivi smo politiki, ki nekako, tisti, ki se počutijo morda malo malce zapostavljene, pa ni nujno, da to res so, zberejo neko gručo ljudi okrog sebe in začnejo z neko svojo zgodbo. In ko se še nismo zmenili o drugi svetovni vojni in se nekako poenotili o tej, je iluzorno pričakovati, da se bomo potem pa o osamosvojitveni vojni pred dobrimi 30 leti. v času osamosvojitve sem imel to čast, da sem sam sodeloval v posebnih enotah milice in deloval na širšem območju Ljubljane. smo se družili s pripadniki Teritorialne obrambe in moram reči, da smo bili zelo zaupljivi drug do drugega, veselili se, ko smo se srečali, si zaupali in bili pripravljeni drug za drugega dati življenje. In ni bilo nobenega razkola. Se je pa začel pojavljati kasneje, ko sta se ustanovili dve krovni veteranski organizaciji, torej Zveza veteranov vojne za Slovenijo in policijsko društvo Sever, se je pojavila še tretja. Ampak prej se je pojavilo še nekaj drugega. Pojavila se je torej veteranska družba, veteransko združenje, pojavila se je nova proslava, druga proslava, pojavile so se nove insignije. In to je tisto, kar izjemno boli. Zakaj? 25 tisoč pripadnikov na eni strani pravi, da muzej slovenske osamosvojitve ni potreben in da sploh niso bili vključeni v dialog, pa vendarle je bilo to ustanovljeno. In če torej govorimo o Združenju za vrednote slovenske osamosvojitve, ne morem mimo tega, res ne morem, naj mi bo oproščeno, ampak ne morem mimo tega, mimo tega, kako so ravnali s svojim članom, enem izmed najzaslužnejših. Kolikor berem po medijih, so ga nekateri celo označili za človeka s ceste, ki je bil deležen

danes tukaj govorimo o tem, kako je potreben ta muzej, da se bodo razkrila tista dejstva, ki so skrita, ki se jih ta leva politična sfera poskuša otresti. Dajmo narediti muzej pa bomo govorili tudi o, ne vem, o orožju v Mariboru, pa bomo govorili tudi o sestrelitvi helikopterja, če želite, in tako naprej. Veste, to so stvari, ki niso enostavne. Ena majhna interesna skupnost, ki je danes tukaj zunaj in poziva ljudi k protestu – nič narobe, če jih poziva, ni nič narobe, če se tega udeležuje, pa vendarle je na drugi strani ista ali pa podobna ali pa, bom rekel, morala bi biti taka, kjer jih združujejo iste vrednote, pa meni bolj nasprotno. Mi se danes ne pogovarjamo o tem, da je situacija taka, da je potrebno zadovoljiti potrebe teh 25 tisoč članov, ampak je potrebno zadovoljiti potrebe 750 ali pa ne vem koliko ljudi, zato da se tam zdaj ustanovi. Stroka pove svoje, zgodovinarji povedo svoje, tudi tisti, ki so sodelovali ali pa smo sodelovali, povedo svoje, velika večina. Ampak mi imamo danes sejo ne samo zaradi tega, pač pa tudi zaradi tega. tega. Veste, sam kot veteran ne izražam ogorčenja in ne počutim se zapostavljenega niti ne pozabljenega. Vem, da sem leta 1991 ravnal prav, vem, da sem delal dobro za državo in na to sem tudi ponosen, in tudi vsi ostali. In da ne bo pomote, vsak, ki je sodeloval v tem osamosvojitvenem procesu tako ali drugače, je maksimalno zaslužen. Tukaj ni več kaj dodati. Če se vrnem na začetek, pa bom zaključil, ker bi še kolegi radi povedali, ni pravo vprašanje, zakaj je bil muzej ukinjen, pravo vprašanje je, zakaj je bil ustanovljen. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo ima kolega Tomaž Lisec in za njim Nataša Sukič. Izvolite. **TOMAŽ LISEC (PS SDS):** Hvala za besedo. Spoštovana predsednica, spoštovani predstavniki Vlade, kolegi, kolegice, vsem skupaj lep že večerni pozdrav! Danes, ko poslušam izvajanja s strani koalicije – ampak danes ni ona interpelirana – pa tudi s strani posameznih predstavnikov Vlade, imam nekako občutek, da sta ta vlada in pa tudi ta koalicija dokaz, da so pri vas oziroma pri njih v vladi skoraj vedno besede in dejanja diametralno nasprotna. Sladki v besedah, rušilni oziroma katastrofalni v dejanjih. Kot bi rekel nekdo, ki je prejle na socialnem omrežju zapisal – vlada floskul in vlada demagogije. In danes ima ta vlada in ta vladna koalicija nešteto težav s tem, ker se je pač SDS drznila vložiti interpelacijo. To je ta isti politični del, ki je zadnji dve leti prejšnje vlade tukaj v Državnem zboru, predvsem pa na ulici rušil demokracijo, kot rečeno, danes pa jih moti interpelacija, kjer s strani opozicije naštejemo vse neumnosti, storjene v slabem letu, letu, in nenazadnje poslušamo tudi laži. Danes zjutraj, preden sem šel sem, sem bil na eni kavi, 15 ljudi in mi je eden rekel: »Veš kaj, nisem verjel, da po vladi Alenke Bratušek, po vladi Mira Cerarja in po vladi Marjana Šarca lahko gre slabše.« Je rekel: »No, pa se nam je zgodila Svoboda in

volivec Gibanja Svoboda, ostali pa so trdili, da sploh ne vedo, kdo bi volil Gibanje Svoboda, ali pa so vsaj štirje od njih dali glavo v tla. Skratka, pred 10 meseci junaki, danes pa ni skoraj nikogar, ki bi si upal reči, da je volil Gibanje Svoboda. Kako neefektivna je ta vlada, kaže že sam pregled sej Vlade in tudi delovanja v Državnem zboru. Verjamem, da bo junijska seja verjetno končana že v torek koalicija nima idej, kljub ogromno lepim besedam o reformah in strategijah, kaj delati. Na srečo je tukaj opozicija, ki na vsako sejo pripelje dva ali pa tri zakone, kjer skušamo reševati zadeve, ki nekako prek ulice in in prek ljudi ne pridejo do vas. Moram reči, da sem danes zelo z zanimanjem poslušal odgovor predsednika Vlade in lahko bi rekel, da sem do zdaj imel nekako razmišljanje, da je ta vlada vlada afer in časovnic, ampak od danes naprej – to lahko rečem vsaj za predsednika Vlade, da ne bom vseh ministrov in državnih sekretarjev dal v isti koš – očitno tudi vlada, ki se v veliki meri poslužuje laži. Kljub temu da so bile tiste projekcije slabo napisane, boljše, da jih ne bi bilo, ker če bi se jih spravili ne samo ekonomisti, ampak ljudje po posameznih segmentih natančno pregledati, bi na vsaki prosojnici verjetno našli ne samo eno, ampak dve ne demagogiji, manipulaciji, ampak, bodimo iskreni, laži. Dovolite, da v tem uvodu povem nekaj splošnih neumnosti, ki jih delate in za katere verjetno – razen tistih treh, štirih res zmešanih, oprostite izrazu, obljub, ki ste jih dali dali – ljudje niso pričakovali od vas, da boste takšne neumnosti sprejemali. Najprej bom začel s tem, da ne samo, da sprejemate neumnosti, hvalite se s projekti prejšnje vlade.

slišal, da je rekel, da bi morali tam v prvih vrstah pri posamezni otvoritvi sedeti tudi predstavniki prejšnje vlade. Ostali tega poguma nimate. Danes je bilo že veliko besed o rušenju normalnosti. Ukinitev Muzeja slovenske osamosvojitve. Nekaj, kar je temelj slovenske osamosvojitve, da damo nek zgodovinski pečat – vi ste proti. Zadnjič sem bil v Črni gori, sicer privatno, in so me vprašali, ker so vedeli, kje delam, kako lahko vladajoča koalicija v Državnem zboru v Republiki Sloveniji zavrne to, da je Ruska federacija teroristična država.]Pa mi je bilo nerodno, da sploh, bi rekel, eni nepolitični ljudje to spremljajo v Republiki Sloveniji. Sloveniji. Nenazadnje, da nismo čisto najbolj normalna država – to, da gre ministrica aktualne vlade pozdravit na Čebine, kako super je bilo pod komunizmom. Spoštovani, pojdite malo na teren, poglejte, kje so še grobovi, in povejte, če je normalno to, da slavite tiste, ki so marsikaterega Slovenca spravili v grob, njegovo družino pa v katastrofalno stanje. Ukinitev Urada za demografijo – veliko je bilo že povedanega. Pri nas v Posavju imamo včasih občutek, da so ilegalni migranti več vredni kot pa mi, ki jih spremljamo na tej poti proti Ljubljani in proti jedrni Evropi. To dokazujete tudi s sprejemanjem zakonodaje. Naredili ste davčno antireformo. Vi vladate isto kot prejšnja vlada, ki je bila v izrednih razmerah, z odloki. En minister bo sprejel odlok, s katerim bo spremenil odlok. Vsi vemo, kaj Vsi vemo, kaj se dogaja na Ustavnem sodišču. Imenujete vrhovne tožilce in sodnike, ki bi morali iti na smetišče zgodovine, pa so glavne face na svojem področju. Na področju zdravstva pišejo reforme tisti ljudje, ki nikakor ne bi smeli biti v prvi vrsti na področju zdravstva. Investicije zaenkrat stojijo, čeprav je prej minister hotel nekako drugače reči, katastrofalno črpanje evropskih sredstev, sploh iz Načrta za okrevanje in odpornost. Prozorna, bom rekel, ali pa sončna energetska politika, zaradi katere nas bo predvsem v nadaljevanju še bolela glava, verjetno tudi še v tem mandatu. Problem imate s petimi nepravimi zaposlenimi na RTV med množico 2 tisoč zaposlenih. Zunanja politika je po mnenju marsikoga eksotična in daleč od jedrne Evrope. Stanovanjska politika za mlade se ne dogaja, izvaja se edino jamstvena shema, ki je bila sprejeta pod prejšnjo vlado. Zakon o dolgotrajni oskrbi ste anulirali, s tem izgubili evropska sredstva. Višji davki, nižje položnice, napad na zasebno lastnino v posameznih zakonih. Zanimivo je tudi dogajanje v policiji, ki je kar naenkrat super fajn, v prejšnjem mandatu pa smo imeli preiskovalko in tisti ljudje, ki so del problema, zopet zasedajo te funkcije. Kadrovski cunami, klientelizmi, kjer poročne priče, bratranci pa še kdo drug zasedajo najpomembnejše položaje, vsaj področje energetike pa tudi marsikje drugo. Pa nenazadnje tudi katastrofalna komunikacija iz dneva v dan. Jaz se bom jutri zjutraj vprašal, kaj je zdaj z medvedi, ali naj bežijo ali naj se skrivajo, ali se jih bo streljalo ali se jih bo izganjalo. Vsak dan slabša komunikacija. Kaj pa je bilo v predvolilnem času? »Komunikacija prejšnje vlade je bila katastrofalna, mi bomo boljši«. STA pa verjetno kot nacionalna tiskovna agencija komaj iz dneva v dan spremlja, kaj vse se spreminja. En minister reče a, reče predsednik Vlade ž, se minister za a opraviči pa reče, saj približno smo mislili kot ž, pa reče predsednik Vlade, ne ne, saj ste imeli prav, ampak bo še vedno po mojem. Skratka, v Srbiji imajo en lep izraz, ampak ga ne bom povedal, ker smo le v hiši parlamenta. Dovolite za zaključek še nekaj zadev s področja kmetijstva, kjer sem zelo spremljal, kaj se je dogajalo v prejšnjem mandatu. Skoraj v vsakem zakonu PKP vsaj en pozitiven ukrep za kmete, spremenili smo, mislim, da osem zakonov, v tem letu pa je tukaj nek skromen dopis, da morda pa se bo do konca leta spremenil Zakon o kmetijstvu. Nimate posluha za svetovno tekmovanje mladih čebelarjev, obdavčili ste prvič v zgodovini s 50 % OMD-je, na področju pesticidov se obnašate kot taka izgubljena čebelica, ki ne ve, kako bi še komu kam zlezla znotraj evropskega parketa, da ja ne bomo mi zaščitili naših čebel, na katere smo bili včasih ponosni, zdaj pa ne vemo, kaj bi z njimi. Skupna kmetijska politika, ki je bila zelo dobro pripravljena v prejšnjem mandatu, Evropska komisija, vsi so nas pohvalili, evo, ena sprememba pa že problemi ne samo na evropskem parketu, predvsem tudi pri samih kmetih. Drobtinice za nevladne organizacije, trije razpisi v vrednosti enega malo boljšega avtomobila, na drugi strani pa desetine milijonov za prave nevladne organizacije.

– mislim to, kar je že predsednik stranke SDS rekel. Jaz sem vmes dobil nekaj esemesov, da naj vprašam ministrico za kmetijstvo, kje kupujete govedino, kje mleko, da bodite konkretni, kateri veletrgovec, kje pri lokalnem kmetu ali pa morda kupujete v Italiji in njihove cene, ki so nižje, dajete v to košarico, potem pa se hvalite v nasprotju s Statističnim uradom, kako vse super deluje. In še bi lahko našteval, vsaj na področju kmetijstva, ampak bom dal kolegom čas. Mislim, Mislim, da je ta interpelacija priložnost, da opustite lepe besede pa greste na konkretna dejanja. Hvala.

boja na požiralniku, kot se reče, skratka ideološkega boja, ki je več kot očitno podstat te interpelacije! Tako da človek na trenutke res ne ve, ali se nahaja na Čebinah leta 1937, ko se je v rudarskih revirjih kot odmevna krivičnost sveta, kjer so delavci rudarji delali v krivičnih pogojih nad Trbovljami, ustanovila Komunistična partija Slovenije, ali se nahajamo v parlamentu. In kaj naj bi bilo s Čebinami pravzaprav narobe? V resnici prav nič. Prav tako so del naše polpretekle zgodovine kot osamosvojitev in prav je, da zgodovino čim bolj nepristransko presojajo zgodovinarji, strokovnjaki in ne politiki, ki bi zgodovino revidirali skozi svoja ideološka očala. Kot je prav, da je naša skupna zgodovina zbrana pod eno streho. Se pravi z osamosvojitvijo vred zbrana pod eno streho in ne razpršena po kosih in ne v službi krepitve nacionalističnih vrednot in nacionalističnih strasti. Osamosvojitev je naša skupna zgodovina ali pa naša skupna zgodba, če hočete, in ne last predvsem stranke SDS, še manj Janeza Janše. Ideološki boj pa je nasploh vaš – kako bi rekla? – glavni gradnik DNK stranke SDS, po domače povedano, to imate dobesedno v krvi in to dokažete vsakič, ko ste na oblasti, bodisi si postavljate razne ideološke spomenike, recimo poimenovanje nacionalnega aerodroma po vašem človeku Jožetu Pučniku, ki ste ga mimogrede tudi zlorabili za te ideološke namene, bodisi si postavite muzej osamosvojitve kot poseben, ločen del zgodovine, torej ločen od drugih delov in prirejen po vaši izbiri sveta.

pa ugrabitev javne RTV Slovenija. In kaj je naredilo Ministrstvo za kulturo? Nič drugega kot to, kar pritiče neki sodobni demokratični družbi. Osrednji tiskovni agenciji je vrnilo stabilno financiranje in ji vrnilo avtonomijo, nesrečno javno RTV Slovenija pa želi odrešiti vsakokratnih posegov in celo zlorab, se pravi vtikanja v njeno delovanje, in ji prav tako vrniti avtonomijo. To je tisto, kar pravzaprav od Ministrstva za kulturo pričakujemo, zato smo tudi dobili takšno večino na volitvah kot koalicija skupaj in posamično Gibanje Svoboda. Kaj počne tako imenovana ministrica s Čebin? Nič drugega, kot vzpostavlja dialog z vso zainteresirano civilno družbo in strokovno javnostjo. Nikogar ne likvidira, pač pa skrbi za to, da bo zgodovino presojala stroka, ne pa, da jo bo revidirala politika. Pa da ne bom preveč abstraktna, naj vam povem, kako izgleda revizija zgodovine ali pa potvarjanje in prilagajanje zgodovine po nekih ideoloških kalupih neke stranke ali neke politike.

80 % veteranov iz ZVVS in PVD Sever pa ste preprosto pri svoji zgodovinski resnici ignorirali. Še hujši je primer vašega slavnega spomenika Prihodnost pripada pogumnim, ki ga je 20. junija 2021 pred vasjo Gotenica na temelju izmišljenih, potvorjenih podatkov otvoril minister Hojs, in sicer gre za obeležje enoti I. specialne brigade MORiS, in to za zasluge za obdobje, ko MORiS sploh še ni bil ustanovljen. V resnici se je v tem obdobju tam nahajala 27. zaščitna enota Teritorialne obrambe. Ta bi morala biti na spomeniku in ne MORiS, ki ga sploh še ni bilo. Tako pač izgledajo zgodovinska dejstva, ne pa vaši falzifikati, ki bi kar mrgoleli v vašem muzeju, če bi ga prepustili usodi, kot ste si jo zamislili. Spotikate se tudi ob to, da reform še ni. Ja, res je, so v procesu oblikovanja, javnost je o tem sproti informirana kaj ste pa vi prvo minuto konstituiranja parlamenta naredili? Zamašili ste predal z več kot 30 zakonskimi predlogi, in to prvo minuto. Potem ste blokirali novo vlado s kar tremi jesenskimi referendumi, o vladi, o RTV in o dolgotrajni oskrbi. Skratka, naredili ste čisto vse, da upočasnite delo te vlade. In ja, precedens je, da ste v referendum, ki ste ga seveda epohalno izgubili, vtaknili celo organigram Vlade, kar se ni zgodilo še nikdar v zgodovini Slovenije. Nikdar. Niste torej pustili, da bi Ministrstvo za solidarno prihodnost zaživelo in naslovilo stanovanjsko vprašanje, tisto, ki ga ni naslavljala nobena politika 30 let, tisto, ki naslavlja hude stiske ljudi, ki nimajo strehe nad glavo, in to predvsem mladih ljudi, ki pač nimajo svoje strehe nad glavo in si je pri teh divjih cenah tudi ne morejo privoščiti. In kaj bo naredilo sedaj ministrstvo? Reguliralo bo s temi neprofitnimi stanovanji, ki se bodo sedaj sistematično gradila, nepremičninski trg, s tem se bodo zbijale cene in bodo tudi tista stanovanja, ki jih je treba kupiti ali pa najeti, če še ne bo dovolj neprofitnih javnih stanovanj, enostavno bolj dostopna ljudem. Niste pustili, da bi Ministrstvo za solidarno prihodnost dejansko konkretno začelo naslavljati problem oziroma razreševati gordijski vozel dolgotrajne oskrbe, ki ste jo sicer vi res spravili na papir, ampak na način, da pač zadeva ni bila podprta s financami in potem pač tega ne moreš implementirati. Skratka, niste pustili, da Ministrstvo za solidarno prihodnost začne udejanjati programe medgeneracijske solidarnosti ter niste pustili, da začne nova vlada hitro in učinkovito izvajati zeleni prehod, ki je nujen v luči podnebne krize, spoštovani, in tudi energetske krize ali ekonomske, če hočete, v luči tudi svetovnih razmer, vojna v Ukrajini in tako naprej. Kajti samo z usmeritvijo v prihodnost bomo dobili neka nova delovna mesta, sodobna, z neko dodano vrednostjo. Jasno, ne vidite, da je ta vlada uspešno naslovila energetsko krizo, celo tako uspešno, da so del njenih rešitev posvojili v Bruslju, na evropski ravni. Tega seveda danes ni bilo slišati, da bi vi to opazili. Niti ne vidite, da je socialni dialog ves čas v teku, da živi, ne tako kot pri vas, ko ste ga dobesedno zadušili ali pa je bil pač mrtev. In jasno, pri plačni reformi v nastajanju tudi niste opazili ali pa vas celo moti, da bo v Sloveniji končno enka enaka minimalki, da torej ta vlada napoveduje resen boj, odločen boj proti revščini in socialni izključenosti, kar bi morala početi vsaka vlada, ki misli na ljudi.

sploh tiste najbolj izkoriščane in obenem najnižje plačane, ki se jih res izkorišča, ki v podpalubju te družbe skrbijo za to, da nas ni treba za nič skrbeti, pa naj so to delavci migranti ali naši državljani, tisti, ki izgorevajo na gradbiščih ali v domovih za starejše občane. Vsega tega predlagatelji interpelacije seveda ne vidite oziroma jaz vem, da vidite, ampak se sprenevedate, da tega vlada, in to kljub polju, ki ste ga na gosto posejali s svojimi opozicijskimi minami, ni naredila oziroma da ta vlada ne dela. Nič ni narobe, seveda, da nastavljate ogledalo vladi, saj ste vendarle opozicija, in to je delo in naloga opozicije. Ampak prav bi bilo, da se tudi sami kdaj pogledate v ogledalo, in ugotovili boste, da destruktivnost, ki vam je lastna, ni v dobro ljudi. Hvala lepa.